Kolegice i kolege, nastavljamo sa sjednicom. Raspravit ćemo 2. Izvješće ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova u 2013. Izvješće je podnio ministar unutarnjih poslova sukladno članku 4. Zakona o policiji. Prijedlog akta ste primili. Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća ste primili na sjednici. Uvodno će izvješće obrazložiti Ranko Ostojić, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova. Izvolite ministre.

Valjda ne trebam ponoviti ovo što sam do sad rekao. Pred vama je izvješće koje je u ožujku dostavljeno Hrvatskom saboru o obavljanju policijskih poslova za 2013. godinu. Moram reći ovo je treći put da sam ja pred vama saborskim zastupnicima, da branim izvješće. Ova obveza postoji od 2001. godine, da najmanje jednom godišnje, a na temelju zahtjeva Hrvatskog sabora i češće ministar unutarnjih poslova podnosi izvješće o obavljanju policijskih poslova. U samome izvješću navedeni su, iako moram reći da je redovito na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova se nalaze svi statistički podaci koji se na na dnevnoj i tjednoj bazi ažuriraju. Prema tome, svatko tko želi može vidjeti uvid u statistiku. Sve one tabele koje su dostavljene i vama sumirano za 2013. godinu u ovom izvješću. Ono što je djelokrug i strateški ciljevi policije i definirani strategijom upravo i jesu temelj na kojem naravno osim Zakona o policiji, Zakona o policijskim poslovima i ovlastima treba reći da u Ministarstvu unutarnjih poslova osim poslova javne sigurnosti, a to su sva kažnjiva ponašanja, kaznena djela prekršaji i prijestupi se nalaze i nesreće i elementarne nepogode, a ono šta je danas predmet i vaše rasprave i zašto se izvješće podnosi odnosi se na policijske poslove u Ministarstvu unutarnjih poslova koji su organizirani u ustrojstvenoj razini, Ravnateljstvu policije na nacionalnoj razini koja je središnja ustrojstvena jedinica. I imamo 20 policijskih uprava sa sjedištima u županijama i gradu Zagrebu, a u tom sastavu se nalazi 185 policijskih postaja od kojih je 138 temeljnih, 20 prometnih, 14 graničnih, 6 aerodromskih i 6 pomorskih na lokalnoj razini. Ono šta želim još istaći u ovome dijelu uvoda prije nego što prijeđem na konkretno, a to je da je poseban cilj Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno njegovog segmenta o kojem danas govorimo, a to je Ravnateljstva policije javni red i mir u kojemu osim prekršaja kojih je zabilježeno u 2013. godini 89928 po svim propisima. Uz to idu i naravno kaznena djela. Što se tiče danonoćnog rada policije to je nešto šta ovu službu čini upravo okosnicom sustava javne sigurnosti i mislim da tijekom 2013. godine broj dojava i ono čime su zapravo građani inicirali određene zahtjeve ili dostavljali informaciju i tražili intervenciju u svakom slučaju se može sa potpunošću reći da je to glavna operativna okosnica javne sigurnosti u Republici Hrvatskoj. U poslovima koji su detaljno u izvješću dati točno po glavama o aktivnostima od Specijalne policije, pronalaženje osoba i predmeta, protu eksplozijske zaštite, osiguranja osoba, objekata i prostora, inspekcijskog nadzora mislim da međunarodna aktivnost ono šta je posebno istaknuto je suzbijanje kriminaliteta kao poseban cilj. U tom dijelu treba istaći da u 2013. godini bilježimo pad broja kaznenih djela šta nužno ne mora značiti da je sigurnost povećana. Iz kog razloga? Zato što se od policije i kroz strategiju koju imamo upravo traži da poveća broj prijavljenih kaznenih djela u domenama koje se zovu tamna zona kriminaliteta u kojima se traži što veća aktivnost policije, a to su prije svega organizirani kriminal, ratni zločin, terorizam, obiteljsko nasilje, gospodarski kriminalitet, korupcija i kriminalitet droga. U tom segmentu je i ostvaren cilj, a to je da imamo rast broja prijava čime su ostvareni strateški ciljevi, a u ukupnosti možda jedna ilustracija, a to je da je u Republici Hrvatskoj samo usporedbe radi u 2012. godini bilo 41 ubojstvo, a 2000. godine 101 ubojstvo. To je možda jedna slika koja može pokazati koju razliku imamo što se tiče općeg kriminaliteta. Poseban segment je istaknut u dijelu suzbijanja korupcije. Korupcijskih djela je prijavljeno 1940, to je kad bi podijelili znači od davanja mita, primanja mita ono što je istina i tu je naravno napravljen iskorak i veći broj prijava. kojoj se policija prilagodila to su novi izazovi koji su stavljeni a to je kibernetički kriminalitet, financijske istrage, imovinski izvidi i pranje novca. U dijelu visoko tehnološkog kriminaliteta želim istaći, a to je da od 2011. godine su pojačani kapaciteti ministarstva u dijelu borbe protiv kibernetičkog kriminaliteta i zabilježeno je 792 kaznenih djela iz tog segmenta.

u razrješavanju istih bila su kriminalistička istraživanja u 46 predmeta, a u samome izvješću su vam navedene najznačajnija kriminalistička istraživanja kako u gospodarskom kriminalitetu tako i u ostalim segmentima. Ja naravno neću sad nabrajati svaku od tih jer mislim da je transparentno dato za svaku aktivnost koliko, kada i što je odrađeno u najznačajnijim operativnim akcijama koje je policija provodila. U kriminalitetu droga želim istaći da smo u 2012. godini imali izmjene u kojim je došlo do promjene, a to je da je Zakon o suzbijanju zlouporabe droga tretira, ja ću sad to kolokvijalno nazvati ono za osobnu uporabu, kao prekršaj, ne više kao kazneno djelo. Pa i današnje zastupničko pitanje koje se odnosilo konkretno na ova javna okupljanja koja se događaju tijekom turističke sezone ili tijekom cijele godine može se vidjeti da je zapravo udio puno veći u prekršajnoj sferi. Konkretno na okupljanju u 9. mjesecu u Puli od 158 bilo je 153 prekršajna, a ostalih, znači samo 5 je kazneno djelo raspačavanja droge. Imali smo porast za 20,8% u prijavama kaznenih djela u odnosu na 2012. godinu u domeni kriminaliteta droga čime je ostvaren i taj strateški cilj, a to je da se i tu ulazi u tamnu zonu kriminaliteta. U općem kriminalitetu želim istaći da je prijavljeno 50 217 kaznenih djela što je manje nego 2013. godine. Materijalna šteta je bila 568 814 kuna. Koeficijent razriješenosti je apsolutno u standardima EU i RH posebno u ovom segmentu što se tiče smanjenja broja kako kako razbojništava tako i u segmentu općeg kriminaliteta ima pozitivan trend za koji mogu odmah istaći da je nastavljen i u 2014. godini. U prvom polugodištu rezultati su ne na tom tragu nego i još kvalitetniji. U kazneno-pravnoj zaštiti mladeži i obitelji u 2012. zabilježeno je 3887 kaznenih djela iz kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnika. To je 24,1% više u odnosu na 2012. Maloljetne osobe prijavljene su za 2808 kaznenih djela, što je 22% manje. U posebnom segmentu vezano i za nasilje u obitelji točno su navedeni svi elementi koji govore da je orijentacija upravo i ministarstva, odnosno njegovog segmenta policije usmjerena posebno na zaštitu ranjivih osoba, a to znači maloljetnika, djece i obiteljskoga nasilja. U sigurnosti prometa na cestama to je bio jedan od posebnih ciljeva također, donošenjem novih zakonskih propisa imamo i pozitivan trend, naravno smanjenje broja smrtno stradalih. Ostvareno je sljedeće, a to je, da je prometnih nesreća za 8,2% manje, poginulih za 6,4% manje, lakše ozlijeđenih za 4,3% manje i teško ozlijeđenih za 7,1%. Valja naglasiti da 368 poginulih osoba, od toga 221 je preminula na mjestu nesreće, 33 tijekom prijevoza do zdravstvene ustanove, a 114 u razdoblju od 30 dana od prometne nesreće. Na hrvatskim cestama poginulo je ukupno u 2013. 25 osoba manje nego 2012. godine. Kad to usporedimo sa brojem registriranih vozača koji je porastao za 19 449 onda je taj rezultat dodatni iskorak i u trendu onoga što smo i zacrtali strategijom. U dijelu koji opisuje znači međunarodnu policijsku suradnju želim istaći da je tu RH u 2012. godini najbolja ilustracija je sljedeća, a to je da je predsjednica Interpola upravo istakla da u razmjeni informacija Hrvatska čini vodeću zemlju što se tiče interpolovih središta, odnosno ostvarenja kompletne strategije Interpola da 24 sata tijekom 7 dana budu na dispoziciji i da se razmjenjuju informacije. I to je apsolutno urodilo plodom da u operativnim akcijama koje se rade na međunarodnom planu Hrvatska je definitivno lider u regiji, a u sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima nas čini ne samo važnim segmentom Interpola i Europola, već su to i u razmjerima koji se mogu tretirati kao svjetske akcije. Što se tiče zlouporaba od putnih dokumenata, prekograničnog kriminaliteta, poslova granične policije, nezakonitih imigracija, želim istaći sljedeće, a to je da je RH jedna od rijetkih zemalja u EU u kojoj se bilježi pad broja ilegalnih migranata koji su do tada nesmetano ilegalnim putevima na balkanskoj ruti, poznatoj balkanskoj ruti, ima zabilježen pad u trenucima kad kad …, to je Europska agencija za vanjske granice EU, bilježi ukupan porast od 54% u EU od 54% u EU broja ilegalnih imigranata koji ulaze u EU, a u Hrvatskoj se bilježi pad od 30%. Prema tome, jačanje kapaciteta granične policije u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova tijekom 2012. godine i nakon toga ispunjavajući obaveze iz monitoringa, ti kapaciteti su pokazali apsolutni rezultat, a to je samo ako usporedite Hrvatsku i Mađarsku, ruta je definitivno skrenuta upravo iz razloga što granična policija na granicama RH ostvaruje rezultate, a to je da uspješno, ne da prati europske trendove, nego je daleko bolja nego ostale zemlje u Europi. Mislim da je također bitno istaći, a to je da je realizirani prihvatni centar za, obnovljen prihvatni centar za ranjene skupine koji se sad nalazi u Kutini, a što se tiče azila, podneseno je 1006 zahtjeva u 2013. godini, povećan je 6,5 puta u odnosu na 2004. godinu, s tim da je u 2013. godini odobren naziv za 7 osoba i uz to je za … zaštitu odobreno za 18 osoba. Hrvatska strogo poštuje europske direktive oko Dublinskog postupka, … sustava, a ono što nas posebno čeka, a to je ulazak naravno u Šengajski prostor za koji možemo aplicirati za 2 godine nakon pristupanja, to znači 01.07. 2015. godine, a o tome će sigurno biti prilike za dodatne razgovore u ovom Saboru. Što se tiče primjene policijskih ovlasti i uporaba sredstava prisile, ja tu moram reći da je policija bez obzira na natpise koji idu o tome, da navodno ne postoji nadzor, podvrgnuta trostrukom nadzoru. To se radi kroz upravni nadzor unutar Ministarstva unutarnjih poslova, zatim parlamentarni nadzor Hrvatskog sabor u kojem je Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost u svakom trenutku u mogućnosti da nadzire rad i građanskim nadzorom preko mjerodavnog tijela za pritužbe za građanski nadzor. Iskorak koji je napravljen i donošenjem novog Zakona o policijskim poslovima i ovlastima zasigurno će to još dodatno upotrijebiti čime je otklonjena ona situacija, to je da nije bilo mogućnosti civilnog nadzora nad mjerama koje prikuplja policija. apsolutno otpada čim bude formirano to tijelo, znači kao što je do sada građanin se mogao obratiti Hrvatskom saboru, odnosno Vijeću za građanski nadzor sigurnosnih službi, imat će takvo isto vijeće za nadzor mjera koje provodi policija. Posebno je u izvješću istaknut ovaj dio oko napada na policijske službenike za koje moram reći da ih je bilo 170 u 2012. godini, 4 policajca su teže ozlijeđena, 120 lakše, 1 je smrtno stradao tijekom obavljanja službe. Što se tiče ljudskih potencijala koje obavljaju sve skupa ove policijske poslove, 31. prosinca 2013. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova je bilo zaposleno 25 tisuća 995 zaposlenika, što je u odnosu na 2012. godinu manje za 734 zaposlenika ili 2,7%. Najvažniji dio je, moram još istaći što se toga tiče da naravno da sistematizacija pokazuje brojke koje bi daleko bile veće, ali popunjenost policije, cca 20 tisuća ljudi ima policijsku ovlast, to znači da su to naoružani policajci. Što se tiče izvješća ja vjerujem da ova podloga koju ste dobili u smislu svih statističkih pokazatelja će biti kvalitetna osnova za raspravu s obzirom da smo dali i rasprostranjenost s kaznenih dijela po policijskim upravama, po vrstama kriminaliteta, posebno ovome dijelu oko javnog reda i mira, što se tiče javnih okupljanja, to je sve

prije nego što, naravno, počne rasprava, reći da je u Hrvatskoj u 2013. godini bilo 61 tisuća 151 kazneno djelo, a godinu dana prije, 2012. 70 545. Kad to usporedimo sa brojem kaznenih djela na 100 tisuća stanovnika, onda RH sa 1463 kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, evo samo mala usporedba, znači kod nas 1463, u Saveznoj Republici Njemačkoj 7327 na 100 tisuća u Republici Austriji 6,5 tisuća na 100 tisuća stanovnika. Oko ubojstava, to sam vam rekao mislim da je to dosta važan podatak 41 ubojstvo to je 10 ubojstava manje nego 2012.godine. također tijekom 2013.godine riješena su i 4 ubojstva iz ranijeg razdoblja i to dva iz 2004.godine i dva ubojstva iz 2010.godine, to znači da je orijentacija i stvaranje novog Odijela za hladne slučajeve i u ovom trenutku ovdje pokazala isto tako dodatni rezultat. U domeni organiziranog kriminaliteta mislim da je to nešto što moramo istaći, a to je rast na 6.255 prijava u domeni kriminaliteta, kriminaliteta, a vjerujem da će vas zanimati ova brojka, a to je da je u 2013.godini otuđeno 1085 vozila, od toga ih je 645 pronađeno što čini da je 62,3% nađeno nakon što su otuđeni. E sada kada to usporedimo sa nekim godinama prije možda je najbolje ono razdoblje koje graniči točno kada sam ja bio ravnatelj policije, tada je bilo 2199 otuđenih vozila, a pronađeno ih je 1038 odnosno udio je bio 47%, a sada smo to digli na 62,3%. Kada to usporedite sa drugim zemljama onda je Hrvatska apsolutno usporedba i komparacijama sa ostalim europskim zemljama govori da imamo stopu koja je izuzetno kvalitetan trend. Što se tiče, ponovit ću još samo oko ilegalnih imigracija samo jednu broju, u 2012.godini 15 tisuća ljudi je ilegalno ušlo u Mađarsku, u 2013.godini 32 U Hrvatskoj je 2012. 5 tisuća ilegalnih imigranata, nešto više od 5 tisuća pokušalo prijeći preko Hrvatske i pri tome su uhvaćeni, a 2013.brojka je pala na 4,5 tako da je to jedan dodatni argument. Naravno da nas posebno zanima i ovaj segment kriminaliteta droga, tu je rast broja zapljena za 10,84% u odnosu na isto razdoblje godinu dana prije. U 2012. 6381 zapljena, 2013. 7073 zaplijene. također 6315 kaznenih prijava u odnosu na 2012.kada ih je bilo 5994 šta iznosi 5,4% rasta. Materijalna šteta u gospodarskom kriminalitetu u 2013.godini je milijarda 463 milijuna kuna. u korupcijskome dijelu tu imamo najveći rast 135,2% u odnosu na 2012. Broj prijava 1940 u 2013. 825 u 2012. To se odnosi na kaznena djela zlouporaba položaja ovlasti primanja i davanja mita koja čine 96,2% dijela koji se odnosi na ovu domenu. Želim također reći još da je napravljen poseban ozbiljan rast prijava u organiziranome, t imamo brojke a to je da je u 2013. 127 prijava za organizirani kriminalitet, 2012. Ih je bilo 35, u gospodarskom 1447, a 426 je bilo godinu dana prije. Ovo se odnosi na PNUSKOK odnosno onaj segment koji je najčvršće vezan uz ova djela koja idu pod domenu USKOK-a i u kriminalitetu droge 101 prijava u odnosu na 8 u 2012.godini čime je ostvareno dodatno povezivanje USKOK-a i Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje organiziranog kriminala i korupcije. Nešto što je posebno još za istaći, a to je da je odbačaj kaznenih djela nešto što je bilo redovita pojava i kretalo se na ozbiljnim brojkama koje su naravno bile zabrinjavajuće u ovim trendovima, a to je da je broj odbačaja koji se kretao na razini od 30% u 2013.godini je postignuto sljedeće a to je da je odbačaj pao za 29,5% odnosno imali smo u 2013. 8269 odbačenih prijava u odnosu na 11736 koliko je bilo u 2012. Policija će i dalje nastaviti jer je to izuzetno važan segment da kroz stručnu edukaciju, analizu svakog pojedinačnog odbačaja i kvalitetnu suradnju sa Državno odvjetništvom podigne kvalitetu podnesenih kaznenih prijava. I ja bih za ovo toliko. Siguran sam da ću biti u prilici da pored iscrpnog izvješća koje vam je dato kako na CD-u tako i u štampanom obliku da ću biti u prilici i na vaše konkretne

Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Poštovani ministre pozorno sam slušao vaše izvješće o obavljanju policijskih poslova u 2013.godini, ne bih se volio vraćati na onaj konačni prijedlog zakona vezano za izmjene i dopune Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, ali ću vam reći nešto ono što ste vi govorili u ovom izvješću, a vezano je za schengenski režim od 1.7.2015.i znate da će se trebati prilagođavati tom režimu. Uz put ste nabrojili prometne i temeljne i granične postaje, pa ću vas samo još jedanput upozoriti i na vaš odgovor koji ste meni dali 2012. godine kada su inspekcijske službe u Ministarstvu unutarnjih poslova posjetile policijsku postaju Imotski koja radi u nehumanim uvjetima, vama je to jako poznato. Na nekakvih 100-tinjak kvadrata sve službe od službe za promet, oružani list, za osobne karte, putovnice, pa i sam ulaz se tiska dnevno preko 100 ljudi. Sami djelatnici ne mogu i ne znaju gdje staviti sve te registratore a u istoj zgradi je i granična i temeljna policija. Vi ste tada odgovorili da postoje određena rješenja i da ćete dobivanjem sredstava iz zapravo započeti te radove. Naravno shvaćajući ozbiljnost gospodarske situacije ne pada mi na pamet da se radi neka nova zgrada jer Vlada Republike Hrvatske ima dvije takve zgrade recimo u samom gradu Imotskome i vjerujem i volio bih da mi danas kažete hoćete li ikada raditi novu policijsku postaju u Imotskome? Hvala vam lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku ministar Ranko Ostojić. Poštovana potpredsjednice. Štovani gospodine zastupniče, naravno da ja neću graditi postaju ali posao ministra unutarnjih poslova je da stvara uvjete za rad policije. Na vaše konkretno pitanje nisam odustao znači od toga i vrlo praktično ću odgovoriti, poznati su mi uvjeti pod kojima radi policija u Imotskome. Zatraženo je od DUDI-a sklapanje ugovora o zakupu kao privremenoga rješenja da kroz novi prostor imaju bolje uvjete i oni građani u samome gradu Imotskome. Drugo, zgrada koja se nalazi u centru samog grada Imotskog može biti puno bolje upotrjebljena za neke druge aktivnosti a ne za policijsku. Treće, mi smo u postupku da i kroz stečajni postupak vodoprivrede pronalazimo rješenje da bi našli kvalitetnu zgradu i mislimo da će to biti najbolja solucija. Naime, tu je varijanta u kojoj je poduzeće u stečaju sa velikim parkingom, sa kvalitetnom zgradom i uz minimalna ulaganja koja bi mi mogli osigurati dužno državi jako puno novaca, prema tome vjerujem da ćemo time moći zatvoriti samu gradnju kada govorimo nove postaje, temeljne policije ili postaje policije u gradu Imotskome. Šta se tiče ostaloga a to je granična policija, tu trebamo razdvojiti stvari, ona prema uvjetima schengenske evaluacije ne može biti, sada ću reći miješana kolokvijalno u odnos na ostale, mora biti potpuno odvojena. I u ovom trenutku se radi jako puno zapravo objekata od Trilja, Tovarnika do svih ostalih gradova u Republici Hrvatskoj ali one ne mogu biti znači rješenje konkretno. Znači ja se nadam da ste zadovoljni ovim dijelom odgovora koji je traženje rješenje jer mi je jasno s time da se moramo snalaziti na razne načine. U Ministarstvu unutarnjih poslova ima sve skupa ograničena sredstva za rekonstrukciju objekata kojih ima jako puno ali smo uspjeli to riješiti i kroz povoljni zakup ili kroz renoviranje u većem dijelu sredina u kojima su zaista bili najgori uvjeti. **Zgrebec, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa evo dopustite mi gospodine ministre da rečem da mi je drago da vas vidim i da mi je drago da ste se odhrvali teškom zdravstvenom stanju i vidim očito da ste se dobro oporavili i doista vam želim dobro zdravlje u budućnosti i doista mi je drago da ste tu s nama. Drugo, što se tiče schengena, ja moram reći da nisam toliki optimist u smislu datuma, dakle sljedeće godine 2015., mislim da je bilo govora o 2015., mislim da teško da ćemo mi ući 2015. treba se pripremati za njega kao da ćemo ući 2015., posebice tu mislim na jug Hrvatske koji je u ovoj specifičnoj situaciji vezano za prelaske granica gdje već danas osjećamo strahovite pritiske i kolone ljeti znaju biti do 15-ak kilometara ispred Neuma do Bistrine s druge strane. Dakle, to je jedan problem koji treba pokušati naći jedno rješenje, ja ga isto ne znam sada ali treba razmišljati na koji način pokušat olakšat ljudima koji svakodnevno moraju putovati kroz županiju, dakle koji se moraju kretati tim prostorom. To je jedna stvar. I druga stvar, mislim statistike uvijek možemo tumačiti na različite načine pa tako i statistike recimo o kriminalitetu koji je vezan uz drogu. Naravno da možemo reći dosta je slučajeva procesuirano itd., ali meni se čini da je to područje, danas je nešto o tome kolega Kajin govorio i na aktualnom prijepodnevu ali meni se čini da je to područje za koje treba još veći angažman ljudstva unutar same policije, unutar samog Ministarstva unutarnjih poslova jer to je jedan problem koji nas dugotrajno oštećuje i koji doista stvara ogromne probleme obiteljima prije svega i svima onima koji se nađu i tom vrtlogu droga. Dakle, to je jedno područje koje moramo još više rekao bih istraživati i napredovati u istragama oko prije svega onih koji se bave dilanjem droge i onim koji koriste, nažalost zloupotrjebljavaju tu situaciju pogotovo sa mladim ljudima. Evo to mi se čini, kažem statistike možemo tumačiti na razne načine ali mislim da tom području trebamo dati poseban akcent. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku ministar Ranko Ostojić. Štovani gospodine Matušić, moram istaći prvo da ja nisam rekao da ćemo 1.7.2015. ući u schengen. Naime, najmanje 6 mjeseci traje evaluacija prema tome to je rok kada možemo podnijeti zahtjev za ulazak u schengen. Odluka o tome hoćemo li ući u schengen ili ne odnosno u schengensku zonu ne ovisi o Republici Hrvatskoj već o svim članicama. I naravno da ne da nije izgledan datum 1.7. nego je pitanje kada će se donijeti odluka i hoćemo li mi na skoro 400 točaka koliko ih ima u evaluaciji zadovoljiti kriterije koji su vrlo strogi i važni za sve zemlje Europske unije i u kojima se radi isto tako ponavljanje evaluacije za one koji već jesu u Schengenu. Ja bih također napomenuo da Rumunjska i Bugarska bez obzira koliko već godina prošlo da su članice Europske unije i još uvijek unatoč zahtjevima nisu postale dio schengenske zone. Ono što naravno treba znat, a to je da i prije samog, znači od trenutka kad smo ušli u Europsku uniju i prije Schengena mi smo dužni primjenjivat pravila iz tog Schengena. Ja znam da to stvara probleme i na Neumu. Nastojali smo maksimalno posebno, odnosno govorim za Policiju i Graničnu policiju, u vrijeme kad su bile najveće gužve koristit sve one zakonske mogućnosti i pravila koja postoje oko toga da se smanje gužve. Također želim istaći da je uvedena … kontrola sa Slovenijom skoro na svim prelazima, još ih je samo nekoliko ostalo. To smo isto napravili sa Mađarskom, čime smo značajno smanjili pritiske koji se tamo događaju, ali je jasno da taj schengenski režim Nažalost, situacija na jugu Hrvatske je takva da vi zapravo izlazite iz Europske unije na razmaku od 5 km i ponovo ulazite u nju i to je situacija koja je bila jedan od uvjeta. Vi znate u monitoringu da je posebno posebno granični prijelaz … bio istaknut kao jedan od 10 točaka koje je trebalo zadovoljit prema punom schengenskom kriteriju da bi se to sve skupa moglo napraviti. I oko kriminaliteta droge samo kratko. Vidjeli ste da smo u 2012. imali 10% poboljšanje ulaska u tu zonu. Ja sam vašu poruku shvatio isto tako kao dodatnu motivaciju policijskim službenicima da na tome rade. To je jedan od prioriteta i bit će nastavljen dalje. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi na redu u ime Kluba nezavisnih zastupnika kolega Damir Kajin. Prvo želim pozdraviti ili bolje rečeno pohvaliti ovo što je ove godine Ministarstvo unutrašnjih poslova učinilo kada je riječ o poplavama u Gunji, općenito na području istočne Slavonije. Ali da se vratim sada na izvješće MUP-a za 2013. Bez obzira na sve Hrvatska je sigurna zemlja, čak bih rekao da je Hrvatska i mirna zemlja. Kad je riječ o radu Policije usuđujem se reći pa i DORH-a da je Hrvatska i previše mirna zemlja, čak bih rekao da su i Policija i DORH ponekad zbog svog nečinjenja suodgovorni zbog ove gospodarske zbilje u Republici Hrvatskoj. često primjećujem kada gledam šta radi Policija, što radi DORH, da je naprosto na djelu jedna neprimjerena selektivnost. Danas bih se usudio isto tako reći da se više ne harači po ministarstvima nego se to spustilo na niže razine i najdublje podjele ja bih rekao nastaju upravo na tim nižim razinama. Državni proračun je 2013. godine težio 125 milijardi kuna, lokalni proračunu su težili 21,9 milijardi kuna s time da se država prošle godine zadužila za 30 milijardi kuna. Međutim, ono što je najgore to je svakako politički kriminal i to je po meni, da ja ovako svojim riječima to definiram, kada netko javno pretvara u privatno. To je znači kada netko sebi, svojima javnim pogoduje. To je recimo kada javnim novcem kao dole kod mene kupujete medije, kada kupujete novine, kada kupujete televizije, portale, radije ili ne znam kako se to sve zove ili kada javnim novcem npr. zakupljujete PR agencije. Danas sam pročitao da je jedan gradonačelnik jednog istarskog grada na istočnoj obali otprilike rekao šta me napade, pa ja za PR i za medije trošim samo 1%. 1% od 75 milijuna kuna to je 750 000 kuna. Ako imam na umu da su svi proračuni u Istri bez prihoda komunalnih poduzeća preko milijardu 500 milijuna kuna, možemo govoriti da netko tu vrst samopromocije plaća 15 milijuna kuna godišnje. I onda zašto govorim o selektivnosti, jer imamo slučaj recimo FIMI-medije, a tamo gdje su daleko suptilnije i sustavnije, naprosto … proračun kad je riječ o medijima, ne dešava se ništa. Dugo vremena u ovoj sabornici govorim i o drogi u Istri. Nešto malo prije je nešto rekao i gospodin Matušić. Jutros sam postavio pitanje vis a vis onoga što se dešava na Outlooku odnosno Dimensionsu gdje je ove godine Policija kod 400 osoba pronašla drogu ili da budem precizniji, kod njih 397. Iako ja kažem da je to ništa jer 95% onih koji su tamo bili su zapravo na tableticama i to se na neki način tolerira. Nedavno, baš kad je riječ o izvješću ili o godini ovog izvješća, znači cijeli policijski Odjel za borbu protiv narkotika Policijske uprave istarske zbog dilanja završio je u via romi ili bolje rečeno u istražnom zatvoru u Rijeci. Godine na koje se odnosi ovo izvješće u Urugvaju nam je pao zaposlenik Lučke kapetanije iz Pule, ni manje ni više nego sa 2 tone 150 kg koke. kg koke. Nedavno, pred nekoliko tjedana visoki dužnosnik stranke na vlasti u Istri pao je jer je kao komunalni redar drogu dilao ja sam rekao paukom pa mi je načelnik ili gradonačelnik Poreča rekao da će me tužiti jer da nije pao za vrijeme radnog vremena nego poslije radnog vremena. Znači čovjek još mi radi u fušu. Ja znam da roditelji zbog toga nisu krivi, ali je situacija više nego ozbiljna. Znači imamo ovakvu situaciju, da lučka kapetanija sa otvorenog mora službenim gliserima drogu ili taj pojedinac je dostavio do Policije, do komunalnih redara i onda su oni službenim autima, paukovima ili čime već, to raspačavali oko škole. I želim reći ono što je najbitnije gospodine ministre da se ovo polako mijenja u Istri. I za ovo što se mijenja uglavnom je zaslužan novi šef policije i želim vjerovati da to neće više biti praksa u godinama koje su pred nama. Jasno i prvi ljudi oko narko bossa Šarića kojemu se sudi u Beogradu također su iz Istre. I onda si stvarno postavljam pitanje dokle će to biti tako, jer svi smo zbog toga ugroženi. I rekoh, novi načelnik Policijske uprave Istarske jednostavno odlučio je mijenjati stvari na bolje. S druge strane da budem malo ciničan i to su me baš moji Buzećani zamolili da kažem, da tamo gdje je policija u ovoj zemlji apsolutno ili barem kod nas dole uspješna. To su, znači apsolutno ste uspješni na cestama, tu nema I sada u lovu ja ću reći na ljude koji ubiju recimo neku divlju svinju. Gledajte, kada neki seljak ubije neku divlju svinju u Buzetu odmah stiže kaznena prijava. Kome? DORH-u, ime mu se odmah pojavljuje u lokalnim i nacionalnim novinama. Ali kada komunalni redar dila drogu onda u plaćenim medijima sve se jasno blokira zašto nije odgovorna policija jer je policija te podatke dala. Međutim, ako mi ne suzbijemo tu drogu nama na istarskim prostorima gospodo prijeti epidemija, a to možemo zahvaliti nečinjenju policije i lokalnoj samoupravi u nekim ranijim periodima. I zato kažem svima nemojte se gospodo igrati s time, a vas bih gospodine ministre volio da otvorite još jedanput slučaj oko smrti gospođe Martine Duras. Na strani 6. ovog Izvješća interesantno govori se o tome, znači Istra ima 6, 4,5% stanovnika. U bruto društvenom proizvodu nekad smo sudjelovali sa 6 i pol posto. Danas smo pali na 4 i pol posto, ali zato u udjelu kriminaliteta mi sa 4% držimo rekord od 8 i pol posto hrvatskog kriminaliteta. Drugdje imamo slučaj koliko stanovnika takav je i udio u tom kriminalitetu. Ili da na ovoj tablici, znači broj kaznenih djela na sto tisuća stanovnika i to nije slučaj samo zbog turizma. U Istri imamo 2505 kaznenih djela na sto tisuća stanovnika. U Primorsko-goranskoj županiji 1599. U Splitsko-dalmatinskoj koji isto ima nešto turizma valjda 1217 ili u Osječko-baranjskoj 1469. U Zagrebu 1674, u Istri 2550. Međutim, ni to nije ništa. Prema jednoj drugoj tablici na strani 30. ovdje se govori o poredbenom prikazu gospodarskog kriminaliteta po policijskim upravama, pa se govori o materijalnoj šteti koja je počinjena u Republici Hrvatskoj koja je ukupno iznosila kao što je i ministar prije spomenuo milijardu i 463 milijuna kuna. Od milijardu 463 milijuna kuna na grad Zagreb recimo koji ima 800 i toliko tisuća stanovnika otpada, šteta, materijalna šteta 243 milijuna kuna. Ili u Primorsko-goranskoj županiji 40 milijuna kuna, u Osječko-baranjskoj 35 milijuna kuna. Ne znam, Splitsko-dalmatinskoj 108 milijuna kuna, a u Istri materijalna šteta procjenjuje se na 662,9 milijuna kuna. znači koliko 1,4 milijarde kuna. Ja si stvarno postavljam pitanje onda gospodo šta je to naprosto. Mi kao što ste imali prilike i čitati svjedočili smo reketu u slučaju Lista vis a vis pola botovun. Čovjek je sustavno reketiran za siću od 500 tisuća eura, ne. Jupiter fond 200 tisuća eura. Palaciol Maria iz Rovinja koju mi zovemo kapetanka. Zašto kapetanka? Jer joj je mati po Drugom svjetskom ratu rat završila u činu kapetana, dva puta je bila ranjena, nacisti su joj na kućnom pragu ubili oca, mater i 4 braće i sestre. Htjela je prodati zemlju bratu Shimona Peresa, reketarena, za sitnicu od 600 tisuća eura. Znam da se nešto po tom pitanju radi. Ako želite nešto gradit u Istri možete samo na nekretninama koje su za kunu, dvije ili tri kupljene od države, a kasnije urbanizirane i detaljnim planom pripremljene za određene investicije. Ne može to gospodo više tako i zato naprosto stagniramo. I zato sam isto rekao da ni sudovi, ni DORH, ni MUP, ni Vlada, ni lokalna samouprava, ni mi po tom pitanju zapravo ne činimo dovoljno. I zato ne znam da li biti za, protiv, ne znam suzdržan. Jednom riječju indisponiran sam kada znam naprosto što se negdje događa. Još jedanput upravo radi mojih Buzećana. Spomenuo sam taj slučaj divljači i ovo što radi policija. Mislim kada netko ubije divlju svinju odmah slijedi kaznena prijava. Pa mi više od te divljači tamo ne možemo živjeti. Vjerojatno takva situacija nije bitno bolja ni drugdje. Na Krku, na Cresu 24 sata na dan traje taj, nema lovostaja, znači traje lov. A tamo kod nas jednostavno vi ne možete više ništa ni posaditi ni nikakvoj poljoprivrednoj proizvodnji se posvetiti jer ćete bez svega naprosto ostati, a prema ljudima koji brane svoje jednostavno obraćamo se ili s njima postupamo kao s najvećim kriminalcima. I zato neka se i po tom pitanju možda pokrenu određene norme ili određena ponašanja. Sve u svemu drago mi je da smo dobili jedno ovakvo sveobuhvatno izvješće i mislim. Da, eto, spomenuo sam nekoliko slučajeva u Istri, spomenuo sam rad novog načelnika policijske uprave Istarske i mislim da prilike ipak idu na bolje. replika. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega Kajin, spomenuli ste u borbi protiv zlouporabe droge i slažemo se naravno da je to multiresorna multiresorna borba, možemo reći, odnosno sveobuhvatna. Isto tako moram reći da nije mandatno prenosiva, znači ne možemo gledati samo tko je tko je na vlasti, bez obzira, znači, tko je na vlasti, mislim da je to zajednička borba, ako ćemo gledati politički, a s druge strane i multiresorna jer politička volja bez institucije ne važi, a isto tako i obratno. Ja dolazim iz Dubrovačko-neretvanske županije i mislim da je jako bitno, da to ovisi zapravo o ljudima. Dolazim iz turistički skoro najsigurnije destinacije. Kad pogledate sam grad Dubrovnik, bez obzira na otvorenost i na frekventnost turista, a bilo ih je u 2013. godini oko milijun i 900 tisuća, ipak možemo reći da je to među najsigurnijim gradovima. Ali što se tiče droge, imamo povećanje zapljene opojnih droga, imamo čak otkrivačkih djelatnosti koje je povećanje do 80%, isto tako procesuiranje kaznenih djela zlouporabe droga bez posjedovanja je veća za 51% u odnosu na 2012. godinu. Isto tako je povećan porast broja zapljena, preko 68%. Same ove brojke pokazuju kolika je efikasnost rada policije u policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanske županije, međutim ovdje bih isto tako spomenula jedan problem koji ostaje i s kojim se moramo boriti, a to je alkoholizam jer prekršaji u prometu se povećavaju, brzina je najčešće uzrok svega toga, a i po istraživanjima naročito alkohol. To je jedna borba koju ćemo morati zapravo hvatat se u koštac s njom. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica DI)** Ne radi kao što smo očekivali ni ovaj novi uređaj. Da, Hrvatska je u svakom slučaju sigurna zemlja i zajednička je borba, borba protiv droge i tu nema valjda nikakve dileme i ne krivim niti jednoga roditelja nego naprosto zajednicu jer ono što se dešava nekome danas, može se nekome drugome dogoditi sutra. Ali što ću, kako ću se boriti protiv toga kada mi neki šefovi u lokalnoj sredini redovito odlaze na te festivale … ili kako se to zove, ali ne dolaze na recimo otvaranje Pulskog Pulskog filmskog festivala. I onda si čovjek stvarno postavlja pitanje, koja je to poruka, recimo lokalne vlasti. Evo, ako ste primjetili u nekoliko navrata pokušao sam pohvaliti i rad novog šefa policijske uprave Istarske kada je riječ o drogi, a bio bih isto tako sretan kada bi na isti način nastupio i kada je riječ o gospodarskom ili pod navodnicima, nekom političkom kriminalu. U ime Kluba Hrvatskih laburista, kolega Dragutin Lesar. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovane kolegice i kolege, gospodine ministre. Pošto se radi o ne izvješću ministra, nego Izvješću ministra o obavljanju policijskih poslova, ja ću svoju raspravu započeti s onime što su mi rekli, odnosno napisali oni na koje se ovo izvješće odnosi, na policijske službenike koji su pomno proanalizirali taj izvještaj i sa žaljenjem konstatirali da u nekim bitnim stvarima koje u velikoj mjeri utječe na njihov rad u izvještaju nema ni spomena, a oni smatraju, a ja sam to prihvatio, da bi trebalo biti. Dakle, policijski službenici upozoravaju na nedostatak opreme za policijske službenike, posebice one zaštitne poput pancirki, kaciga i ostalih sredstava zaštite koje oni trebaju imati. Nedostatak službenih odora, a ovo, i šale u javnosti na račun zamjena njihovih majica, koliko je u medijima bilo prisutno, daleko je ozbiljnije jer od značajnije opreme također već godinama novog nema ništa. Višegodišnje smanjivanje prava policijskih službenika, ukinuta srednja policijska škola, ponovo uvedeni tečajevi za policajce i nakon čega oni koji završe i do dvije godine čekaju na posao. Nedostatak zainteresiranosti … stanovništva u policijskim upravama uz obalu što zahtjeva dovođenje policijskih službenika s kontinentalnog dijela što izaziva i nove troškove, ne samo službi, nego i onima koji su premješteni, a povratak oni koji su poslani u te policijske uprave, godinama ne mogu dobiti povratak u svoje policijske uprave. Nedostatak i neiskorištenost sredstava europskih fondova za izgradnju policijskih domova, odnosno stacionara. Neiskorištenost sredstava EU, odnosno europskih fondova za izgradnju policijskih postaja … kapacitetima. Ne korištenje sredstava europskih fondova za nabavu opreme, prije svega helikoptera za nadzor granice. Nedorečen, nejasan i bez dopunskih informacija pilot projekat policijskih postaja 3. kategorije. Zaposlenici su nezadovoljni i nemotivirani zbog stalnog smanjivanja njihovog prava i … socijalnog položaja, česta prepucavanja politike preko leđa policije i osjećaj nezaštićenosti u obavljanju svoga posla i prepuštenosti sami sebi kada do problema dođe. Ja sam skratio ove njihove zamjerke ili dijelove za koje smatraju da bi bilo dobro da ubuduće budu u izvještaju jer također u velikoj mjeri utječu na kvalitetu njihovog posla. Pa pozivam ministra da u budućim izvještajima i taj dio uvrsti u svoj izvještaj kako bi vidjeli, a ne trebamo skrivati probleme koji u policiji postoje. Građani kada je policija u pitanju obično bi ih mogli svrstati u 2 grupe. U prvu grupu ušli bi oni koji će se žaliti na policijsku represiju, kojih je uvijek previše, kojih uvijek maltretiraju pa uvijek zaustavljaju. S druge strane je druga grupa koja stalno kritizira zašto policije nema, zašto je nema noću u parku, zašto je nema vikendom oko dječjih vrtića i škola, a ujutro tamo osvane hrpa narkomanskih šprica i igala, zašto ih nema tamo gdje je došlo do tučnjave, zašto ih nema tamo pa tamo i tako bi mogli nabrajati To su dvije suprotnosti koje su prirodne jer po prirodi stvari ljudi se boje represivnog aparata ali od njega ponekad ili prečesto imaju i prevelika očekivanja. Policijski posao je nezahvalan i težak, često i opasan, nažalost i o tome smo imali prilike u Hrvatskoj svjedočiti. I zbog toga želim reći da u policiji, i u Hrvatskoj i svugdje, ali o Hrvatskoj sad raspravljamo, ima onih koji zavređuju ne samo pohvale nego divljenje za obavljanje toga posla, ali i onih koji sramote i profesiju i službu u kojoj rade. A sada je stvar postavljanja sustava da one prve nagrađuje i promiče, a one druge da izbacuje iz sustava što prije i što temeljitije. I to je uspješnost ministra i meni je žao što nema u ovoj raspravi prisutnog i ravnatelja policije jer se zapravo ovo izvješće najviše odnosi na njegov resor. Ljudi u Hrvatskoj također, a to je mantra, ponavljaju viču da u državnoj upravi ima previše zaposlenih. Sve to treba srezati i zaposliti. Ljudi ne znaju, ne moraju znati da u toj brojci državne uprave su i policajci. 139 temeljnih policijskih postaja, 20 prometnih, 14 graničnih, 6 aerodromskih, 6 pomorskih policijskih postrojba u kojima je zaposleno 25 309 ljudi. Imamo li previše policije? Dosta ili premalo? Dakle, sve one kritičare državne uprave podsjećam da kad o tome govorimo, govorimo i o tome. Sistematizirana je 31 000 radnih mjesta. Popuna policijskih službenika 20 747 ili 80%. E sad ova razlika od 25 do 31 je 6 tisuća. To su očito upravni poslovi. Pitam ministra kakva je tamo popunjenost sistematiziranih radnih mjesta? Dakle, od policijskih službenika popunjenost je 80%, što je s onima koji nisu policijski službenici? Je li tamo popunjenost 100%, veća ili manja od ovih 80%? Povjerenje građana teško se dobiva, lako gubi. I u ovom izvještaju postoji par indikatora za koje bi se moglo reći da povjerenje nije baš najbolje. Podaci o dojavama na besplatne telefone koje je policija otvorila u padu su za 46% 2013. u odnosu na 2012. Ili možda građani 2013. nisu imali što dojaviti. Nedodirljivi građani je treći ili drugi elemenat gdje građani imaju pravo sumnjati u to da policija ne postupa prema svima jednako. Ja sam ministre osobno imao prilike vidjeti dokumente sada već pokojnog policijskog službenika iz Međimurja čiji uzroci smrti i dan danas nisu razriješeni, po meni, koji je u nekoliko navrata i pisano napisao da je od svojeg šefa dobivao naloge da stornira kazne i ne dira tog i tog zbog toga što je to veliki sponzor policije. Dakle, sama činjenica da se spominje mogućnost da građanin poduzetnik bude sponzor policije i da ga zbog toga drugačije treba tretirati je nešto što je izuzetno opasno. Curenje informacija, bilo medijima, bilo onima koji su predmet istrage ili drugih mjera postupanja od strane policije i to narušava ugled službe. Uspjeh borbe protiv organiziranog kriminaliteta povećava ili smanjuje povjerenje građana u policiju, a najveću štetu pak za policijske službenike i policijsku službu u cjelini može biti onda kada građani osjete, vide ili čuju da je policija samo jedan dovoljno je da se dogodi uvučen u političke obračune. Nažalost, na lokalnom nivou toga gospodine ministre ima i danas. Što se tiče javnih okupljanja, u izvještaju piše da ih je bilo 19 000, da je kod 104 došlo do narušavanja javnog reda i mira, a najviše u sportu. Meni je žao što sad nije išlo detaljno 47 sport, pretpostavljam da najviše toga se odnosi na nogomet. Sjećam se jedne rasprave od prije nekoliko godina da je policija morala utrošiti milijun i 600 tisuća kuna, tada je gospođa Kosor bila premijerka ako se ne varam, za aktiviranje svojih službenika samo za jednu nogometnu utakmicu u Zagrebu. Milijun i 600 tisuća je bio trošak policije da se održi jedna nogometna utakmica u Zagrebu. I sad postavljam pitanje koja smo mi država da iz državnog proračuna moramo toliko značajni novac izdvajati zbog nerada i nesposobnosti sportskih saveza da reguliraju to područje i toliko specijalaca dizati da se održi jedna nogometna utakmica bilo u Zagrebu, Splitu ili bilo gdje drugdje. 120 tisuća kaznenih djela, 90 tisuća po dojavi građana 30 tisuća otkriva policija sama. Ta brojka 2013.otprilike je slična kao što je bila i 2012. Međutim razriješenost je na nivou 56,8% i to je negdje za 1,1% bolje nego 2012. Da li je 56,8% riješenih kaznenih djela prolazna ocjena ili ne? Školskim načinom ocjenjivanja da. Organizirani kriminalitet 1849 kaznenih djela, 1063 osoba što je rast pazite ne 34 nego 134%. Gospodarski kriminalitet i korupcija, broj kaznenih djela povećan za više od 5%, broj sudionika smanjen je za 4%, 3,9 izvodim zaključak da ih je sada nešto manje ali više kradu, dakle sposobnije. Bila je očito kadrovska selekcija napravljena, nesposobni su otišli ovi sposobniji su ostali pa njih manje ipak uspjelo pokrasti više. Kod korupcijskih kaznenih djela gdje se bilježi rast od 135% po broju djela i 106% po počiniteljima s jedne strane ohrabruje što je očito signal da je policija i u tu sferu ušla temeljitije ili je dosta došlo do takvog rasta tih korupcijskih kaznenih djela. Ali imam pitanje ministre, u izvještaju piše da je materijalna šteta tip koruptivnim radnjama 941 milijun. Da li je to vrijednost mita i korupcije koji je dati ili je država ili druga tijela pretrpjela toliko štete činjenim tih kaznenih djela? To nisam razumio, materijalna šteta 941 milijun. Što se prometa tiče jedna preporuka, kada je bura na ovom mostu Maslenici policija zatvori most za promet i čini sigurni promet, međutim kada su lokalne pa i državne ceste u pitanju u kojima su uvjeti za održavanje prometa čak i gori nego kada je bura na Maslenici, izuzetno rijetko, ja bih rekao gotovo nikad se ne zatvara cesta za promet jer je opet problem lokalne zajednice koja je kriva za takvo stanje u prometu, a policija ne želi primijeniti tu najtežu mjeru radi sigurnosti prometa, a po strukturi prometnih nesreća i uzroku gdje god vidite nije prilagodio vožnju uvjetima na putu pola od toga je stanje na putu, a ne stanje vozača. Prijava građana zbog kriminala štednih zadruga, Štedne zadruge Raiffeisen iz Austrije, ministri petnaestak ljudi mi se javljalo koje je probalo podnijet prijavu policiji. Da li zbog neznanja ili nesposobnosti svih 15 je bilo odbijeno da mogu podnijeti prijavu. I tek nakon intervencija policijski službenici su zaprimali prijave tih građana. To područje je očito je još uvijek područje gdje se nekako bojimo u to ući. I zbog vremena na kraju, vi dobro znate na što mislim kada ću reći problem sigurnosnog stanja u Međimurju, o tome smo razgovarali pogotovo u općinama u kojima se nalaze naselja Romske nacionalne manjine. I od svih onih razgovora koje smo imali i pokušaja do suradnje sa lokalnom samoupravom se postigne određeni napredak nije se napravilo ništa. Građani u strahu od osvete više ne prijavljuju ne samo krađe, sitne krađe, nego i teža kaznena djela jer su uvidjeli da korist od prijave policiji je nikakva. Nemojmo čekati incidentni povod da o tom problemu ponovno razgovaramo. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Evo iskoristit ću prigodu s obzirom da je izneseno niz po meni netočnih podataka koji mogu zbuniti javnost pa iz tog razloga bih želio intervenirati. Prvo, ovaj odgovor 941 milijun je utvrđena šteta, šteta a ne koliko je mita napravljeno to su podaci koji su sravnjeni zajedno sa USKOK-om. Kada imate situaciju pojednostavit ću a to je kada je netko državi, lokalnom gradu ili svojoj firmi učinio štetu od 100 milijuna kuna, a zato dobije mito, to se posebno piše u samom optužnom Drugo, moram reći da je ovo izvješća ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova. S vama se mogu apsolutno složiti da inače uvijek možete zatražiti izvješće ministra unutarnjih poslova da govori o ministarstvu i o poslu koji ministar treba raditi, a to je stvaranje uvjeta za rad policije. Kako se gro vaše diskusije upravo odnosio na to, a to je status policijskih službenika, opremljenost, gradnja i sve ostalo to ne može biti u ovom izvješću radi toga što ste vi saborski zastupnici odnosno oni koji su tada donijeli zakon to propisali člankom 4. Zakona o policiji, a to je da ministar, a to sam već više puta rekao, potpuno kriva osoba da podnosi izvješće o onome čime ne rukovodi, ali to kažem piše u zakonu tako i ja se svaki put uredno pripremim i dođem ovdje braniti izvješće iz razloga da su to poslovi na koje se zapravo ministar ne smije miješati, ne može sudjelovati u njima i nema čak niti ingerenciju da može narediti uradite ovako ili uradite onako. Moj dio posla i djelokrug je da mogu kroz nadzor, odnosno unutarnju kontrolu eventualno po predstavci ili vlastitom inicijativom određene stvari ispravljati a u ovome dijelu stvaranja uvjeta. Zato kažem da je možda potrebna takva izmjena koja bi onda bila jedna je priča stvaranje uvjeta u kojima moram naglasiti i vi sudjelujete, odnosno kroz proračun i kroz sredstva koja služe za opremanje i ovog ministarstva, to je nešto šta je po meni tema onda kada razgovaramo koliko se za to odvaja. Ipak bih želio tu reći da podaci u odnosu bez obzira na to šta je to nepoznati policijski službeni rekao ali je dobro da iznesem argument. Ja uvijek nastojim argumentima parirati određenim točkama. Prvo Maslenički most ne zatvara policija samo to da znate već to rade nadležne službe, policija samo regulira promet. Tako da ista poruka je u smislu kako riješiti situaciju na drugim mjestima. Naš, odnosno onaj dio koji policija radi je regulacija. Pitanje dvije godine čekanja, znači policijski službenik apsolutno netočan podatak, to vam je vidljivo iz ovog izvješća upravo onog gdje se dogodilo da je bilo dvije godine čekanja svi su zaposleni, svi policijski službenici odnosno oni koji su završili da li tečaj, da li srednju školu su riješeni i danas smo doveli u red tu situaciju jer smo imali kada sam ja došao za ministra mene je čekalo 1036 akademaca koji su završili znači u tom trenutku naravno mjesta nije bilo i smo došli u situaciju kako to riješiti plus što je bilo novih koji su pohađali akademiju i imaju ugovor da moraju završiti, čim po završetku znači srednje škole ili tečaja da moraju dobiti posao. Prema tome svi su riješeni. I netočan je podatak da se čeka. Ono na što jesu svi kandidati danas to uobičajeno radimo sa 325 toliko ih školujemo, nema pretjerivanja upravo iz razloga što je to prirodni odljev u Ministarstvu unutarnjih poslova i popuna koja je potrebna. Govorim o policajcima srednje stručne spreme koji ako razlikujemo srednju školu i tečaj da ne bi umanjivali stvar, to je samo pitanje opredjeljenja. Srednja škola je bila da nakon dvije godine znači srednjoškolskog obrazovanja idete dvije godine u policijsku akademiju čime se gubi onaj dio koji bi eventualno stekli u srednjoj školi a ovako dobivamo srednju školu završenu i nakon toga 9 mjeseci tečaja gdje kraj priče nije nego je onda godina dana sa mentorom rada u policijskoj postaji i svi oni zapravo prolaze ozbiljnu edukaciju a ljude koje smo uzimali … …/Upadica Zgrebec: Hvala lijepa, privedite kraju./… … posebno je bilo za graničnu policiju gdje je potreban poseban tečaj. Evo samo još sekundicu. Taj dio priče oko ljudi koji završavaju oni će sigurno dobiti posao i ne možemo mi popraviti varijantu Istre i Dubrovnika. Znači ukoliko ljudi tamo ne žele ići u policiju onda onaj koji potpisuje ugovor i kaže da nema nikakvog problema da bude graničar bilo gdje u Republici Hrvatskoj ne može nakon pet dana tražiti … …/Upadica Zgrebec: Slavoniju ili negdje drugdje. To je ono što je istina. Imam još puno za reći ali to ću onda kasnije iskoristiti.

prouzrokovanoj na teret vjerojatno države, lokalne samouprave ili bilo kog drugog. Hvala na odgovoru ali sam …/Govornik se ne razumije./… ako se ne varam. Slažem se s vama u potpunosti da bi ovaj izvještaj u Saboru trebao braniti ravnatelj policije a ne ministar, slažem se. A što se tiče stanja unutar policijske službe ako to želite ja mogu kao klub zatražiti posebno takvo izvješće, onda ćemo se baviti onime što sam pročitao što vi kažete da je tu niz netočnosti. Ja naprosto ne mogu vjerovati da oni koji su pročitali ovo izvješće i ovo meni napisali da lažu jer rade u policiji, nisu bivši policijski službenici nego aktivni. I ja im vjerujem. I na kraju oko prometa. Koristim i da pohvalim ponašanje policije o jednom slučaju kada je promet u pitanju. Hrvatska država, Hrvatske ceste investirale su značajna sredstva u izgradnju biciklističkih staza, pješačko-biciklističkih, negdje tako nakaradno da su opća opasnost na cesti. Ja sam svog načelnika upozorio na to jer sam vidio, vele nemoj me još i ti, evo već su me zvali nadležni iz policijske uprave Međimurske, traže razgovor samnom da izvođače natjeramo da hitno saniraju dok se netko nije ubio. Dakle, to je dokaz kada policijski službenici zaduženi za sigurnost prometa preventivno reagiraju kod lokalne samouprave, doduše mada je investitor država a ne lokalna samouprava. Na takvim primjerima sam želio iskazati da u preventivnom smislu policija ministre jako puno može napraviti. Kada bi policija zaprijetila načelniku općine o zatvaranju ceste zbog toga što je ona puknuti most ili u takvom stanju da prijeti pogibelji, vidjeli bi da bi se promijenilo ponašanje i odnos njih prema tome. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor. kratko ću, slažem se s vama da u onome dijelu koji imamo inspekcijske službe, naravno da policija može i to radit. I konkretno i ne daje suglasnost da se određena cesta otvori ali ne na ovaj način kako ste vi rekli a to je da policija prijeti načelniku već kroz redovni postupak koji podrazumijeva da ostvarujemo ono što su ciljevi iz Nacionalnog programa sigurnosti prometa na cestama i to je naša apsolutna obaveza. Drugo, što se tiče vjerovanja i nevjerovanja, ja ću pokušati kasnije znači odgovorit argumentirano na vaš navod da nisu kupljeni helikopteri ću vam odgovorit, da se ne grade policijske postaje ću vam odgovorit, da se ne koriste sredstva europskih fondova ću vam odgovorit a onda ćete vi odlučit kome ćete vjerovat, meni ili onima koji su vam to rekli naravno s argumentima, a vjerujem da i saborski zastupnici uvijek mogu iskoristit priliku, doći, porazgovarat i uvjerit se je li nešto točno ili nije ili uostalom tražit da se dostavi izvješće pa da ocijenite da li je potrebna rasprava ili ne.

Poštovana potpredsjednice, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Odnos zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova prema građanima jedan je od najvažnijih elemenata prisutnosti države u društvu. Razina demokratičnosti neke od države i društva također se može promatrati kroz način i transparentnost djelovanja policije i drugih državnih službi prema građanima. Upravo zato smatram kako je vrlo bitno analizirati rad policije prema svim građanima Republike Hrvatske pa tako i prema nacionalnim manjinama kao posebno osjetljivom dijelu populacije. usporedbi sa proteklim godinama u Hrvatskoj je došlo do smanjenja kaznenih djela počinjenih po nacionalnoj i religijskoj osnovi što je svakako pohvalno. Isto tako možemo zaključiti kako je policija sve profesionalnija u obavljanju svojih poslova te u većoj mjeri prepoznaje zločine počinjene iz mržnje, što nije bio slučaj ranijih godina. Međutim, još uvijek postoji značajni prostor za poboljšanje kada su u pitanju zločin iz mržnje, diskriminacija i druga nedjela usmjerena protiv pripadnika nacionalnih manjina. Po izvješću pučke pravobraniteljice Romska i Srpska nacionalna manjina spadaju u skupini najviše diskriminiranih građana. Stoga je potrebno posebnu pažnju posvetiti upravo tim skupinama kako bi se poboljšala njihova zaštita i pravo na ravnopravnost. Iako se broj zločina prema pripadnicima nacionalnih manjina smanjio, još uvijek postoji niz vrlo zabrinjavajućih incidenata čije su mete najčešće Srpska i Romska nacionalna manjina. Bačena bomba na prostor srpskog društva u Splitu ili pak incident u Kozari boku u kojem je nakon prometne nesreće vozač izjavio kako se ništa strašno nije dogodilo jer je samo jedan cigan manje dovoljno govore o tome da još uvijek postoje dijelovi društva koji ne shvaćaju posljedice takvih postupaka. Upravo zato važna je ispravna i pravovremena reakcija policije. Kada su u pitanju zločini prema pripadnicima nacionalnih manjina počinitelji zločina često puta nisu otkriveni, ali u nekim slučajevima postoje pritužbe na nedovoljnu angažiranost ili pak prekoračenje ovlasti policijskih tijela. U ranijim izvješćima ministra o obavljanju policijskih poslova mogu se vidjeti posebni podaci o nasilju prema pripadnicima Romske nacionalne manjine, međutim u ovogodišnjem izvješću takvih podataka nema, stoga je vrlo teško pratiti te podatke. Isto tako, nakon izvještavanja o nesretnim incidentima usmjerenim protiv pripadnika Romske nacionalne manjine, primjerice u Međimurju ili u Škabrnji prije nekoliko godina, javnost nije bila u mogućnosti saznati tko je i na kakav način kažnjen za navedene događaje. Mislim kako se definitivno mora napraviti nešto po tom pitanju, u protivnom ne možemo potvrditi potpuno funkcioniranje pravne države. Drugi važan problem na koji je potrebno skrenuti pažnju jeste zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina u Ministarstvu vanjskih poslova, a i drugim državnim tijelima. S obzirom da pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova rade direktno sa građanima na određenom području potrebno je raditi na tome da se udio pripadnika nacionalnih manjina unutar pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova barem približno udjelu nacionalnih manjina među lokalnim stanovništvom. Odbor za ljudska prava posebnu je pažnju obratio na područje istočne Slavonije, Baranje i Srijema, međutim ovaj problem nije ograničen samo na ta područja. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina propisuje stopu od 5% zaposlenika državne i javne uprave, a koji bi trebali činiti pripadnici nacionalnih manjina. U izvješću 2012. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova pripadnici nacionalnih manjina čine manje od 4% zaposlenih. Stoga je vidljivo kako je potrebno dodatno poboljšati zastupljenost manjina. Dobar model preko kojeg bi se djelomično mogao ostvariti zadani cilj predstavljaju i tzv. redari unutar romskih naselja. Oni bi imali ulogu slično kvartovsku ili kontakt policajcima u stambenim četvrtima mnogih gradova. Na takav način poboljšala bi se efikasnost rada službenika u kompleksnim situacijama unutar romskih naselja. Takav je sustav također doprinio boljem razumijevanju i suživot sa romskom zajednicom. Romska nacionalna manjina koja je socijalno i ekonomski neisključiva nacionalna manjina u Republici Hrvatskoj ima posebno velike probleme sa statusnim pitanjima. Iako se radi o pripadnicima nacionalne manjine od kojih su većine rođeni ili već duži niz godina živi na teritoriju Republike Hrvatske, neki Romi nisu državljani Republike Hrvatske, stoga za njih važe zakoni o strancima i državljanstvu koje propisuje vrlo stroga pravila primitka u hrvatsko državljanstvo. U cilju opstanka i zajedništva u biti mnogima se Romima dodjeljuje privremeni pa stalni boravak iz humanitarnih razloga. Međutim, put do punog državljanstva dugotrajan je i poprilično skup s obzirom da osobe same snose troškove zdravstvenog osiguranja. I dok je takav pristup u potpunosti pravedan za strance koji se doseljavaju u Hrvatsku i žele postati državljani Republike Hrvatske, vrlo je nepravedno da se tako postupa prema pripadnicima Romske nacionalne manjine od koje su mnogi izbjegli za vrijeme ratnih zbivanja sa područja bivše države. Imajući u vidu socijalne i ekonomske prilike među Romskom zajednicom teško je za očekivati da će mnogi od njih ikad postati nosioci hrvatskog državljanstva, iako imaju potpuno pravo na to. Sljedeći problem na koji bih ukazao Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina nedostatci su u sustavu građanskog nadzora nad rad Ministarstva unutarnjih poslova. Građanski nadzor policije vrlo je važan u svim zemljama razvijene demokracije, te dodatno poboljšava transparentnost u radu policije. Zakon o policiji uveo je pretpostavke da građanski nadzor policije međutim taj sustav pokazao je kao neodrživ. Jedan od razloga tome je i povećanje pritužbi od gotovo 50% a koji su pristigli u Službu unutarnje kontrole Ministarstva unutarnjih poslova. Kad se analizira rad povjerenstva za postupanjem po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova dolazi se do zaključka da je povjerenstvo riješilo samo nešto više od 20% zaprimljenih slučajeva što je uistinu razočarajuće. Volonterski karakter rada u povjerenstvu, ne postojanje drugostupanjskog postupka u Službi unutarnje kontrole Ministarstva unutarnjih poslova kao i veliko povećanje zaprimljenih pritužbi i doveli su do potpunog zastoja u radu. Nedavna događanja u Međimurskoj županiji ukazuju na to da moraju suptilnije nastupiti u postupanju pripadnika policije prema pripadnicima nacionalnih manjina. Velika koncentracija žitelja romskog stanovništva na određenom području dovede do nesuglasica u postupanju policijskih djelatnika prema pripadnicima Romske nacionalne manjine. Također, uzrokuju određeni bunt prema policiji kad se privođenje izvodi na način da se koristi sila ili prisila. Duboka traumatiziranost romske populacije dovodi do bunta kada se ovakve i slične akcije poduzimaju unutar naselja. Sad sa ovog apeliram da djelatnike policije da nastoje ovakvo privođenje izvoditi dalje od naselja, jer to može biti fitilj koji će zapaliti ionako napetu situaciju unutar samog naselja. Apeliram na načelnike i djelatnike da ovakvim postupanjima nastoji izbjeći prisustvo promatrača na ulici koji se skoro uvijek u takvim situacijama stavljaju na stranu slabijih i nemoćnih, a prizor u kojima se desetak policijskih službenika angažira na privođenje jedne osobe sigurno nisu dobro došli na našim ulicama. Također molim da se sukladno važećim zakonima osobe koje su privedene na razgovore i nakon takvih razgovora puštaju na slobodu i adekvatno upoznaju sa pravima i obavezama. Nedavno sam i sam u jednom našem gradu naišao na takav primjer, jer su osumnjičenu osobu iz jednog grada doveli na ispitivanje u drugi. Nakon što su ustanovili da nema osnova za zadržavanje istu su pustili na ulici bez da su ga upoznali sa osnovnim pravima koja mu pripadaju. Naime, osumnjičeni je pušten iz policijske postaje te mu je rečeno da se sam snađe i da sam dođe iz mjesta u kojem je priveden do grada u kojem živi, a radi se o 200 km dalje bez bez ikakvog dokumenta koji bi mu možda pomogao da dokaže da u trenutku privođenja bio bez prebijene pare u džepu i ikakvog dokumenta koji bi mogao poslužiti kao dokaz identiteta i mogućnost da barem posudi novce za voznu ili autobusnu kartu. Ovakvi primjeri morali bi biti svesti na nehotične radnje i greške u službama, a nikako da postanu praksa i običaji. i na veću potrebu trajnosti u obavljanju istražnih radnji kako se ne bi desilo da se o pokretanju istrage prije sazna na ulici, nego što je u slučaju u konačnici potpuno ne istraže i donese zaključak o njemu. Povjerenstvo je također na Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina obrazložilo situaciju, te još jednom zajednički pozvao Vladu i Sabor da se problemi što prije riješe novim prijedlogom Zakona o policiji. Samo efikasnim građanskim nadzorom mogu se povećati standardi o postupanju pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova i transparentnost u radu policije i drugih tijela Ministarstva unutarnjih poslova. Ovo izvješće u svojem najvećem dijelu pokazuje napredak u radu Ministarstva unutarnjih poslova. Međutim, vrlo je bitno da se u razmatranje uzmu i primjedbe spomenute u izvješću Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina s obzirom da je ravnopravno postupanje prema svim građanima, pa tako i pripadnicima nacionalnih manjina ključ suživot i napretka cjelokupnog društva. Hvala. Riječ je tražio ministar Ranko Ostojić. Izvolite ministre. Poštovana potpredsjednice, štovani saborski zastupniče. Moram prije svega reći da jedan dio stvari su malo zakašnjele. To znači počet ću od kraja. Nema potrebe za donošenje novog Zakona o policiji kad je u međuvremenu iz rasprave na Odboru za ljudska prava do današnjeg dana ovaj Sabor već usvojio novi Zakon o policijskim poslovima i ovlastima i ono što sam malo prije rekao uveo građanski nadzor. To znači vijeće koje će moći raditi posao isti kao što ga radi Vijeće za građanski nadzor sigurnosnih službi. Time bi bilo otklonjeno da nešto nije pokriveno. Da bi znali točne brojke Vijeće za građanski nadzor sigurnosnih službi imalo je pet predstavki tijekom prošle godine. Prema tome, siguran sam da će ovo vijeće moći bez ikakvoga problema pogotovo što od 15.7. imate potpuno kompjuterizirani sustav u kojem je nemoguće izbrisati bilo koju varijantu mjere tajnog prikupljanja podataka radi toga šta najmanje 8 adresata dobija istovremeno podatak o tome da je mjera primijenjena ne ulazeći u sadržaj i slično. Prema tome, ne možete nikako više. Vrlo jednostavno samo utipkavanjem unutra se može vidjeti da li postoji nalog i da li se poštuje odluka naravno suda. Što se tiče Povjerenstva za pritužbe kad je bio prijedlog da se napravi povjerenstvo u svim policijskim upravama onda je to odbijeno. Prema tome, tadašnja sugestija koja je bila od strane policije upravo, odnosno ravnateljstvo i ministarstvo smatrajući da je najbolje da se to riješi u svakoj policijskoj upravi, a da postoji jedno povjerenstvo koje bi na nivou države radilo u drugome stupnju. Time bi se izbjeglo ovo zagušenje koje smo u ovom trenutku dobili iz razloga što naravno kad radi objektivnosti nakon 2238 predstavki koje su dostavljene unutarnjoj kontroli sve ono što je zapravo ponavljam radi objektivnosti preusmjerava se civilnom Povjerenstvu za pritužbe. Rješenje se može naći čak i u ovim trenucima, to je po meni da se riješi da oni u drugom stupnju rješavaju ako je netko nezadovoljan odgovorom od strane unutarnje kontrole. I time bi to mogli riješiti. Spominjanje statistike u smislu nacionalne manjine, tu smo mi malo u problemu. Znači, ako se sjetite da sam ja na neki način bio čak i izložen medijskim ozbiljnim problemima kad navodite određene podatke koji su vezani uz određenu manjinu prema tome pošteno i drugačije to staviti, a to je ukoliko postoje kaznena djela koja vam jesu ovdje navedena, a to su kaznena djela iz mržnje itd., ali se više ne razdvajaju na način da je to napravljeno prema pripadniku romske nacionalne manjine i obrnuto. Ovdje nije istaknuto isto tako tko je počinitelj kaznenog djela na određenom području. Također, još samo želim reći da pitanje, sugestije vaše, malo me iznenadilo oko ovog uklanjanja svjedoka, načina privođenja kako da bude taktika postupanja itd. Mislim moram biti iskren da sam malo iznenađen na koji način bi vi to riješili. Koliko je meni poznato mi se ne bojimo nikakvog nadzora, ali moram isto tako reći da će policija raditi sukladno zakonu i kad primjenjuje sredstva prisile onda će biti potpuno obranjena ukoliko su to napravili zakonito. I mislim da nije dobro na neki način sugerirati ili im govoriti na koji način će ući ili neće ući, na kojem mjestu da to rade, da li da budu svjedoci ili da ne budu svjedoci. To je ovako dosta praktično, lijepo zvuči ali mislim da zakon mora biti jednak prema svima. Prema tome, tu budite sigurni da neće policija ostati pri taktici postupanja a to je da uz najmanja sredstva prisile provede određeni postupak. Ja mislim da bi to bilo to što sam trebao odgovoriti. Nadam se da ove ostale stvari oko zaposlenih ja vas molim isto tako da napravite svoj napor. Vi znate koliko smo mi sa svoje strane učinili da u školovanju i u prijemu kandidata bude ih što više i vidjeli ste sami kako statistika izgleda, a to je da baš nemamo interes odnosno da nemamo mogućnost da to riješimo na način da i pripadnici nacionalne manjine budu u selekcijskom postupku da se nađu i da ovaj postotak promijenimo. Iako je on zapravo nešto viši od 5,5% 5,5% što je u principu u europskome rangu. I to treba iskoristiti Vijeće za kriminalističku prevenciju je mjesto na kojima se može ove stvari itekako riješiti za svako naselje i to ćemo dalje nastaviti. Hvala. Veljko (Nezavisni)** Točno je da smo pokušavali sve napore upošljavati i da smo jednu grupu, razgovore koje smo imali sa načelnikom Policijske akademije ali isto tako smo napravili tako da pripadnici romske nacionalne manjine, oni koji su pohađali, koji su završili

Štovani gospodine zastupniče nema šanse, osim da u rasporedu raspoređivanja završenih koji su završili školu samo može biti još neraspoređen, a da je završio školovanje. Prema tome, to kad kažete da je bez posla to je netočan podatak, znači čeka u ovome trenutku raspored u policijsku postrojbu pod uvjetom da je završio uspješno tečaj. A to je moguća stvar, ponavljam, mi sad redovito školujemo, tek u ovoj generaciji smo zapravo imali, ali vrlo mali postotak, i nismo uspjeli ni vi ni ja kako se kaže u ovome dijelu a to je da imamo više kandidata tu. Ne možete dva puta repliku. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Boro Grubišić. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovani ministre. Želim vam i nadalje brzi oporavak s obzirom da kao liječnik dobro znam u kakvoj ste situaciji bili i drago mi je da ste opet s nama i da možemo raspraviti ovo Izvješće Ministarstva unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova u prošloj godini, dakle u 2013. godini za koje mogu usput reći da je ovako tehnički izvrsno napisano, da jako dobro može informirati svakoga onoga tko pozorno i pomno pročita ovaj tekst o svim aspektima o o kojima se ovdje jasno i glasno govori. Ali evo pokušat ću istaknuti neke momente iz ovoga izvješća i pomalo bez obzira na izvrsnost ovoga izvješća pomalo se i kritički osvrnuti na ono što ipak naše građane zanima. Naime, vaša sintagma gospodine ministre da vi branite, dvaput ste rekli da branite izvješće. Pa nema se tu što braniti. Vi samo možete obrazlagati ovo izvješće. Dakle, nemate se potrebe braniti niti braniti ovo izvješće. A kažem dvaput ste upotrijebili sintagmu ja sam ovdje došao braniti izvješće. Nemate ga što braniti to nije doktorska disertacija. Ali dobro. U 2013. godini MUP RH imao je 26 tisuća da zaokružimo zaposlenih, što je oko 700 manje negoli prethodne godine. Moram reći da i u ovim tablicama, odnosno grafikonima koji su ovdje prikazani je i utrošak sredstava u odnosu na 2012. godinu smanjen, dakle za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova za više od 200 milijuna kuna sa 4,3 na 4,1 milijardu kuna. No kada govorimo o novcu onda moram ministra koji je zauzet ovim drugim obvezama privatnim priupitati koliko je to lani na lani na gay paradi u Splitu potrošeno novaca za osiguranje poglavito interventne policije kako bi se u miru proveo taj događaj? Nekakvi izvori govore da se radi u tom jednom danu ili par sati o troškovima od oko milijun kuna. Nedavno je održana ista takva manifestacija i u Osijeku pa bih volio znati iako je to 2014.godina koliko je to koštalo u Osijeku. Također postoje još neke manifestacije u RH pa prije svega prigodničarske prigodničarske proslave gdje je policija također interventna po procjeni ministra i rizicima koje postoje kod takvih proslava mora barem biti prisutna ako ne i intervenirati i koliki se novci iako to ovdje ne piše u izvješću potroše za takve tzv. rizične barem prema procjeni MUP-a manifestacije u RH. Ako Ako krenemo redom po ovom izvješću prije nego krenem po redu onda moram pohvaliti djelovanje MUP-a i djelatnike MUP-a u kriznim situacijama i i poplavama prije svega počevši od onih zimskih poplava u Zagrebačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji u veljači, ožujku a potom u onoj katastrofalnoj poplavi u Gunji, Račinovcima i Rajevom Selu i ostalim selima Cvelferije da ih sada ne nabrajam i ne duljim vrijeme. Ovdje na stranici broj 1 govori se o glavnom strateškom cilju MUP-a, a to su 4 cilja, smanjenje od opasnosti od kažnjivih ponašanja, zatim poboljšati sprečavanje kažnjivih ponašanja, poboljšati suzbijanje kriminaliteta, sigurnost prometa na cestama i jačati sigurnost na državnoj granici u zračnom prometu i plovidbi. Mi kao da prvi puta imamo strateške ciljeve pa bih priupitao jesu li to isti strateški ciljevi koji su postojali i 2012., i 2011.i 2008.i postojat će i 2015., '16.-te itd. tzv. opći ciljevi i zbog toga MUP postoji. To su ciljevi koje svaka policija, svako ministarstvo unutarnjih poslova u gotovo bih rekao u svakoj zemlji mora izvršavati, a nikakvi strateški ciljevi kao i ova strateška petoletka koja je eto donešena prije neki dan o stanju gospodarstva odnosno strategiji razvoja gospodarstva RH od 2015.do 2020.godine, bojim se da će i ta petoletka završiti kao i one prijašnje u onoj bivšoj državi.

točki 1., točka 2.piše upravljanje sustavom javne sigurnosti. Ovdje nitko nije spomenuo da uz ravnateljstvo policije postoji 20 policijskih uprava sa sjedištem u svakoj od naših hrvatskih županija i Gradu Zagrebu 185 policijskih postaja, od toga 139 temeljnih, 20 prometnih, 14 graničnih, 6 aerodromskih ili u zrakoplovnim lukama i 6 pomorskih na lokalnoj razini. Govorilo se i još uvijek se govori o promjeni broja policijskih uprava. Pa evo pošto je ministar ovdje ja ću iskoristiti da priupitam jeli to točno i jeli se odustalo od toga da i dalje postoji 20 policijskih uprava kao što ih sada trenutno postoji, ću baciti naglasak na to da se vrlo često spominje Policijska uprava Slavonski Brod čije je postojanje dalja opstojnost na klimavim nogama i na i na prebacivanju lokacije, te policijske uprave u neki drugi grad ili u neki drugi grad ili županijskog središte u Slavoniji? Volio bih dobiti odgovor ministra na to pitanje. U RH na stranici 7 piše da je zabilježeno u 2013.godini 89 tisuća, 90 tisuća prekršaja po svim propisima koji uređuju pitanje javnog reda i mira što je za 1240 ili 1,4% manje negoli u 2012.godini što govori o tome da ne i samo taj podatak negoli i niz drugih, da je efikasnost MUP-a po svim policijskim upravama bolja negoli s obzirom na smanjenje broja djelatnika i s obzirom na sredstva koja su utrošena iz proračuna za MUP. Dobra je činjenica Dobra je činjenica i lijepo je pročitati u izvješću da je prošle godine bilo ubojstava dakle sa smrtnim ishodom, smrtnih slučajeva samo 41 u odnosu na 2012. godinu kada ih je bilo 51 što je za više od 25% 25% smanjenje. No ono što me brine i što me građani često u razgovoru u mojoj sredini spominju i mole da kažem ministru a neću pisanim putem nego hvala Bogu imam priliku trenutno izreći i to a to je da u, kao što je rekao kolega Lesar u Međimurskoj županiji, tako u Brodsko-posavskoj županiji postoji veliki broj krađa i to prije svega poljoprivrednih strojeva. Ajde da kažem ovako trimera, kosilica, motornih pila itd., pa onda strojeva iz vikendica raznih, dakle objekata u kojima nitko ne živi ili živi netko povremeno ili boravi netko povremeno da policijski službenici iziđu na poziv onog koji je pokraden, naprave zapisnik. I evo iz 2013. godine, neću govoriti ime ili imena osoba u jednom selu u u Brodsko-posavskoj županiji koji je u jednoj noći jednostavno opljačkano, dakle jednostavno pokradeno je upravo svi ovi aparati da kažem poljoprivredni i drvni da ne kažem motorke a da godinu i pol dana nakon toga nema povratne informacije što je sa tom prijavom. Zapisnici su napravljeni, jesu li oni ušli u proceduru u MUP-u za daljnju potragu ili nisu to ne znam. Ne znaju niti ljudi koji su pokradeni, ali odgovora MUP-a nema. Kada govorimo o odnosu policajaca prema stanovništvu o povjerenju ono je poprilično u Hrvatskoj uspostavljeno. Ali ne bi il bilo dobro gospodine ministre da jedan dan oni koji su napravili zapisnik dođu u to selo i objasne ljudima da se nije ušlo u trag ili se ušlo u trag i gdje su ti strojevi, motorke, trimeri, kosilice i svi ostali koji nestaju po selima Brodsko-posavske županija a ja vjerujem i u drugim županijama. To bi bilo jako lijepo pa makar i neuspješno, dakle zapisnik napravljan, kažem lopov nije nađen, da ih nazovem pravim imenom ali da se kaže ljudima, nažalost, to bi bilo jako lijepo, nažalost nemamo povratne informacije. Ove godine smo čini mi se vidjeli, ne čini mi se, nego sam vidio i policiju u kratkim, kako se to kaže engleski kako bih rekao ministar prometa T-shirt majicama, majicama kratkih rukava od pamuka Iskreno govoreći te svijetlo plave majice, možda sad ja imam krivi dojam baš i ne izgledaju onako kako bi čovjek pretpostavio za da kažem jednog policajca. Ako sam čuo dobru vijest iz medija da su koštale 180 kuna po komadu. Vjerujte mi da bi vam preporučio Orljavu tvornicu košulja iz Požege u kojoj rade zatvorenice zatvora, ženskog zatvora u Požegi koje koje proizvede izvrsne košulje, izvrsne kvalitete, ljetne kratkih rukava za najviše 100 a u velikoj količini i za manje novaca od 100 do 120 kuna što bi puno bolje pristajalo jednoj ozbiljnoj policiji nego li one da kažem T-shirt kako se to kaže, jer kako bi rekao naš ministar Dončić majice koje je nosila naša Hrvatska policija i koje su navodno koštale 180 kuna po komadu.

dalje po ovom izvješću onda vidimo da je tijekom, na stranici 12 tijekom 2013. godine kaže pronalaženje osoba i predmeta. Pa kaže u zaključku, tijekom 2013. godine raspisana su 15 tisuća 203 potrage i objave za osobama a obustavljeno ih je 15 tisuća 222, dakle više ih je obustavljeno nego što je raspisano. Danas 31.12.2013. na snazi su bile 12 tisuća 832 potrage i objave za osobama. Istovremeno u toj istoj godini za nestalim predmetima a ne osobama raspisano je 159 tisuća i 291 objava a obustavljeno ih je samo 44 tisuće što znači da je, postoji dakle potraga za 110 tisuća predmeta. Velika je razlika između broja dakle traženih osoba i traženih predmeta. upravo sam i slikovito i obrazložio u onim prijašnjim par rečenica što se događa sa otuđenim predmetima evo u našim selima, u selima, a vjerujem da i u drugim županijama poglavito u Slavoniji i Baranji gdje je kriza i gdje se ljudi nastoje dočepati tih malih strojeva raznih vrsta i oblika kako bi to ili preprodali… …/Upadica Tek sam do 12 stranice došao./… Morate vježbati prije toga. U ime kluba SDSS-a kolega Milorad Pupovac.

štovani gospodine ministre, kolegice i kolege. U ime Kluba zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke želio bih izraziti zadovoljstvo nekim pozitivnim pokazateljima koje donosi ovaj Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova za 2013. godinu prije svega pokazateljima koji se tiču pada

Isto vrijedi naravno i za pad ubojstava, kao i za postizanje rezultata u istragama u potrazi za počiniteljima koji je također prilično visok. Podaci koji se tiču druge dvije vrste krivičnih djela, to znači kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta i posebno iz prometa opojnih droga, također bilježe rast, ali siguran sam gospodine ministre da bi podrobnija analiza, ne ona koja govori o broju prijava i broju procesuiranih prijava nego onoga što se procjenjuje kakvo je ukupno stanje kada je posrijedi promet i kada su posrijedi konzumenti droga, kao što ih mi znamo dobiti u izvještajima državnog odvjetništva, pokazali da je tu još uvijek jedno široko područje zapravo neopserviranog, neprijavljenog, neistraženoga i da bi u tom području, kao i u području gospodarskog kriminaliteta prostor za napredak i prostor za još bolje rezultate policije sigurno postoji. Isto bi se naravno moglo reći i za kaznena djela iz područja gospodarskog kriminaliteta koje je poraslo za 5,4% i procjene po kojima je vrijednost štete materijalne koja je počinjena takvim djelima seže do gotovo do milijardu i 500 tisuća kuna, indikator da je Ministarstvo unutrašnjih poslova fokus svoga interesa nakon dobrih rezultata koje ima u općem kriminalitetu moglo usmjeriti upravo na ta područja jer tu se zapravo radi o najvećem nanošenju štete po državni proračun i isto tako najveće štete se nanose kada su posrijedi ekonomski interesi, a time i ekonomska sigurnost zemlje. Što se tiče pritužbi građana, predstavki i anonimnih podnesaka koje su porasle u 2013. u odnosu na 2012. godinu za preko 52%, bilo bi zanimljivo vidjeti gospodine ministre koje su prirode te pritužbe, podnesci i žalbe. Preko 90% tih pritužbi se smatra ili neosnovanim ili da nije utvrđeno, ne postoje činjenice koje bi mogle njihovu opravdanost potvrditi. Za nas bi bilo iznimno značajno kada bismo mogli ustanoviti o čemu je zapravo riječ. Ja bih vas molio ukoliko možemo dobiti, bilo sada, bilo u nekoj drugoj prilici, nešto podrobnije podatke o tim pokazateljima. Što se tiče pitanja zločina iz mržnje o kojima je govorio kolega Kajtazi, to djeluje nažalost u protekloj godini povećano za 183% u odnosu na godinu 2012. To je nešto na što smo mi upozoravali tokom prošle godine i tokom pretprošle godine i ovdje u Saboru i izvan ove sabornice zbog toga što su nerijetko i ljudi koji su djelovali u političkom životu, pa i ljudi koji djeluju u parlamentarnom političkom životu neosjetljivi na to, a poneki su tome i doprinosili. Pridodavanje motiva vokabulara pa istupa govoru mržnje koje je u posljednjih nekoliko godina, posebno u protekloj godini uzelo maha, a i nastavilo se u ovoj godini, bilo da je riječ o etnički, bilo da je riječ o rodnom, rasnom ili pak politički motiviranom obliku govora mržnje, nerijetko od strane onih koji to navodno rade iz kršćanske ljubavi i nerijetko od strane onih koji zapravo ne bi mogli govoriti tom vrstom jezikom. I iz tog razloga mislim da je iznimno važno da se pojačaju mjere prevencije i da se pojača suradnja između policije i pravosudnih institucija, a isto tako i da se ozbiljnije povede rasprava o tom fenomenu jer porast od 183% u odnosu na godinu 2012. je jako veliko povećanje. Nijedan oblik kaznenog djela nije zabilježio toliki porast kao što je ovaj. I za nas koji politički djelujemo i kojima je govor osnovno oružje za rad je jako važno da se tome posvetimo, posvetimo se da bismo mogli vidjeti kako to policija prati, ali istovremeno da bismo mogli policiji pomoći da se ta vrsta djela na što je moguće ozbiljniji način počnu s jedne strane sankcionirati jer je sankcija bilo, jer je riješeno 31 djelo. Drugo je pitanje pravosuđa nažalost. U mnogim slučajevima policija odradi svoj posao i kad je posrijedi ova vrsta kaznenog djela, kao što i neki drugi slučajevi kaznenih djela, ali pravosuđe nažalost ne odradi svoj dio posla. Navest ću jedan primjer. Šest godina jedna obitelj na području Like sa sa protupropisnim držanjem stoke, konja i krava, uništava usjeve, uništava posjede, maltretira ljude do fizičkoga premlaćivanja. Policija svaki put izlazi kad ih ljudi prijave, a onda kada dođu do pravosuđa cijela stvar završi puj pik ne važi. Kako je to moguće? Kako se policija može postaviti u takvu policiju da ne može zaštititi građane zato što ih ne štiti pravosudni sustav. Kako ministarstvo može dopustiti tako nešto? Kako netko na 0,8% hektara može držati 52 konja i 60 krava? Kako? I ubirati poticaje. Pa zar saborski zastupnik ili bilo tko drugi trebaju istraživati je li to zakonito? Već na prvi pogled je jasno da nije zakonito i još tome krši zakon na svakom koraku tako da ljudi moraju podizati ograde oko svojih imanja, oko svojih kuća da bi imali elementarnu sigurnost a star je slučaj 6 godina. Vi ministre sigurno znate o kojem slučaju govorim. Htio bih skrenuti pažnju na još jednu stvar, na dvije zapravo. O jednoj je govorio kolega Kajtazi, a o drugoj ću govoriti ja, a o toj o kojoj je on govorio još ću pridodati koji podatak. Primjena Zakona o prebivalištu, gospodine ministre i poštovane kolegice i kolege zastupnici, na žalost ne koristi se u skladu sa zakonom, sa propisom jer se neupućenim građanima Republike Hrvatske poništavaju osobne iskaznice u konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske i imaju problema zbog toga. I dnevno se žale i sada mi već imamo problem kao zastupnici, a isto tako ima i Republika Hrvatska. Drugo pitanje ili drugi fenomen ili drugi postupak. Građani se brišu iz mjesta prebivališta bez provedenog postupka od strane pojedinih policijskih postaja zakonom propisanog postupka. Srđan Ojkić iz Voćina je izbrisan i to nije znao dok nije došao na biračko mjesto u vrijeme parlamentarnih izbora, izbora za Europski parlament. Dakle, čovjek ima osobnu iskaznicu, odlazi, koristi je kad ide na banku, kad ide na druga mjesta, a onda odjedanputa konstatira da je on izbrisan, da mora vratiti osobnu iskaznicu. Kako je to moguće drukčije objasniti nego da su policijski službenici nisu obišli mjesto, nisu obavijestili onoga koga su trebali obavijestiti i izvršili su brisanje iz evidencije o prebivalištu protupropisno. Poseban slučaj koji nas posebno zabrinjava jeste na području općine Gračac, gdje je u godinu i pol dana iz evidencije o prebivalištu izbrisano 1261 osoba, 1261 gospodine ministre, od toga 234 po službenoj dužnosti. Dakle, neovisno o tome što zakonske odredbe govore o produženju roka za prijevremenu privremenog odlaska iz zemlje ili dojavu boravka u inozemstvu do kraja 2014. službenici su požurili da to urade, to znači odjave i tako su izbrisali 234 po službenoj dužnosti, a nisu imali zakonskog uporišta. Da li su se oni spremali za izbore? Da li su oni obavljali neke druge radnje ja to naravno ne znam, ali znam da im to nije posao i znam da ovaj posao koji su radili nisu radili u skladu sa zakonom, nego protuzakonito i pri tome su Roberta Vojnovića iz Gračaca kaznili sa 1500 kuna, čovjeka koji je tamo. Molimo vas gospodine ministre da odredite inspekcijski nadzor za ovaj slučaj. To je prevelik broj i okolnosti su takve da traže da se napravi inspekcijski nadzor. I na kraju, što se tiče govora mržnje o kojem smo govorili kolega Kajtazi i ja on je na žalost popraćen i i oštećenjima imovine, objekata, groblja i napadima na osobe. I mi smo ih prošle godine zabilježili znatno više negoli 2012. ili 2011. Na više mjesta su oštećena groblja, spomen grobnice, spomenici. Na više mjesta su izvršeni upadi nasilni u prostorije manjinskih Vijeća Srpske nacionalne manjine ili su pak uništene imovine fizičkih lica kao što je to bio slučaj sa šezdeset trogodišnjom stanovnicom okolice Imotskoga. Posebno se često događa da se napadaju i uništavaju spomenici žrtvama fašizma i spomenici ustanicima antifašističkim u različitim područjima. Gospodine ministre mi znamo da ne možete imati policajca ispred svakog mjesta, ali predlažem da se pronađu sredstva da se i javnost učini osjetljivom na ovu stvar. Sigurno za to ima načina. I na kraju kada je u pitanju zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina o kojima je ovdje bilo riječi, kolegice i kolege, kada je u pitanju zastupljenost u policijskim službama od 8 zarez nešto posto pripadnika nacionalnih manjina koliko ih ima u Republici Hrvatskoj u policiji je zastupljeno 4,27%. Podaci s početka 2013. Od toga pripadnika srpske manjine ima 2,86%. Kad bi to bilo koliko toliko ravnomjerno zastupljeno, gospodine ministre, onda bismo možda i rekli u redu, ali nije. Na području Zadarske županije zastupljenost je 0,3%. Srpsko stanovništvo na području Zadarske županije je domicilno stanovništvo.

Karlovačke 1,81%. I tako bih mogao nabrajati, ali poštujem propisano vrijeme. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, zahvaljujem kolegice i kolege na saslušanom. Čut ćemo tri replike na ovo izlaganje. Prvu iznosi poštovani kolega Gvozden Srećko Flego, izvolite. moja replika je zapravo kvazi-replika jer vam ništa ne prigovaram, ništa ne pitam nego vas pokušavam nadopuniti u onom dijelu u kojem ste govorili o govoru mržnje. Govor mržnje je ponižavajući, uvredljiv, eliminatoran i u osnovi je govor mržnje prvi korak ili svojevrsni poziv na sukob, na nasilje. govor mržnje u tom smislu ima svoje dalekosežne posljedice i psihičke i materijalne i društvene i političke i dakle mnogobrojne. Stoga vas pozivam, i kolegice i kolege u sabornici, i gospodina ministra da se uključimo u međunarodnu aktivnost protiv govora mržnje, da se uključimo također u međunarodnu inicijativu za uvođenje Dana žrtava govora mržnje i da napravimo različite oblike kampanje ne samo među nama odraslima nego i među djecom u školama, u vrtićima pokatkad o tome što sve donosi govor mržnje i na koji način ga suzbijati i sprečavati. Evo, to bi bio dakle moj svojevrsni apel. Ja ću njemu doprinijeti i sam koliko budem mogao ali računam i na vašu pomoć. Na repliku odgovara Milorad Pupovac. pojačanu osjetljivost i pojačanu aktivnost kada je posrijedi govor mržnje u našoj javnosti, u našem javnom prostoru. Ono što je nekad bilo karakteristično samo za ljude koji su zastupali isključive političke stavove ovdje u Saboru ili izvan Sabora tokom '90-ih godina s obzirom na vrijeme koje je bilo takvo da se čak moglo razumjeti do određene mjere da ljudi ne uspijevaju kontrolirati svoje stavove i svoje emocije. Ali to da mi danas godinu dana nakon što smo postali članica EU, ne više toliko od strane ljudi koji djeluju u političkom životu osim pojedinaca, ali da čujemo od istaknutih predstavnika Crkve poruke koje su nažalost poruke mržnje prema političkim, etničkim i drugim različitim pripadnicima to je apsolutno zabrinjavajuće. I iz tog razloga je od ogromne važnosti da ne samo policija nego svi mi počnemo o tome govoriti kao što ste vi, i ja vam zbog toga zahvaljujem, se pridružili ovom skromnom prilogu na ovu temu tokom popodnevne rasprave u Saboru. Druga replika, poštovana Ingrid Antičević-Marinović. kako je replicirao i kolega Flego uvaženom kolegi Pupovcu koji je većinu, evo vi ste kolega većinu svoje rasprave i to je hvalevrijedno potrošili upravo na analizi i vaš akcent je upravo u suzbijanju govora mržnje. Jer sve što je, s punim pravom imate pravo, s punim pravom ste to i naglasili, naime kažete kako je policija u mnogim slučajevima i ona je upravo senzibilizirana za ove oblike kaznenih djela ili poticanja na kaznena djela, međutim često drugi u nizu i u tom lancu suzbijanja represije i osude često zakazuju. Međutim, važno je da je policija koja je prva pozvana više senzibilizirana, ali je činjenica i to da se u ovom mandatu više i otkrivaju takva kaznena djela. Ono što je rekao i kolega Flego veliki je to problem, nažalost, i to nas upravo budi da i mi iz Hrvatske kao zemlja EU jer je to postao i veliki problem u EU u vremenu u vremenu ekonomske krize kad mnogi upravo žele ekonomsku krizu iskoristiti da bi vabili ljude, da bi pokazivali da je za krizu kriv onaj drugi, onaj stranac, onaj imigrant. Pa vi vidite, danas to više nije tajna, to Internet bruji o tome da djeca u njemačkim vrtićima koja još ne znaju govoriti crtaju kukaste križeve i slično jer su to naučili kući. Kod nas još uvijek veća je opasnost toga u Europi ali mi takve pokušaje i u samim izdancima moramo energično spriječiti. Jer svako zlo koje se dogodilo strašno u prošlom stoljeću i koje se dogodilo nedavno nama najprije je bila izgovorena riječ mržnje, a onda se krenulo i u djelovanje pogubno sa fatalnim posljedicama. Poštovana kolegice Antičević-Marinović nažalost problem našega društva, osim ekonomije i ekonomske krize i osim nedovoljne konsolidiranosti naših institucija jeste zapravo prisustvo mržnje. Da, koja se onda oslobađa u različitim situacijama kao govor mržnje. I mi već sada možemo vidjeti koji su osnovni izvori te mržnje, tko su ti koji zapravo obnavljaju tu mržnju i neke smo spomenuli. Ali jedne stvari je sasvim sigurno važno, mi često pričamo i govorimo o tome da moramo govoriti valjano svojim jezikom hrvatskim, a vrlo rijetko govorimo o tome. Koliko trebamo biti tolerantni u tome jeziku, koliko trebamo biti obazrivi kada govorimo u tome jeziku i koliko moramo izbjegavati riječi koje će razbuđivati ili širiti mržnju, to je nažalost naš problem o kojem tako malo ljudi u ovoj zemlji vodi računa, uključujući i one kojima je to jednako posao kao i nama riječ, a riječ je o medijskom prostoru. ne samo na onom na forumima portala nego nažalost nego i u tekstovima novina. Postoje mediji koji imaju licencu koji ne rade ništa drugo nego dnevno proizvode mržnju prema političkim, etničkim ili rasnim razlikama, dnevno pa makar se tako i zvali. Uvaženi kolega Pupovac, malo prije je kolega Flego rekao da će dati kvazi repliku i moja je kvazi replika, međutim nije replika jedino prigovaranje. Replika može biti i slaganje, to sam već jedanput i dijelio ovdje iz rječnika predsjedavajućem upravo kolegi Staziću. Kolega Pupovac, rekli ste da policija ne može ispred svakog spomenika staviti policajca i da taj policajac čuva spomenik, to je točno i policija je tu nemoćna. Ali mi kao društvo, a posebice političari mogu stvarati društvenu klimu u kojem je neprihvatljivo uništavati spomenike, u kojem je neprihvatljiv pogrom na razlike. Treba stvarati klimu protiv govora mržnje, a mi ju ne stvaramo. Ako se sjećate sudske prakse sudska praksa tolerira svojim kaznama bilo je nekoliko slučajeva u kojem su oni koji su u medijima iz dana u dan sijali govor mržnje bili oslobađani od bilo kakve odgovornosti. To je dalo podstreka da taj govor mržnje buja, a taj govor mržnje policija gdje može obuzdati, može na nogometnim utakmicama gdje se još uvijek tolerira još se uvijek toleriraju one pogrde i tu policija snosi veliku odgovornost i krivu, a na nama je najveća. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovani Ivan Šantek. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre, poštovane kolegice i kolege. Evo pred nama se nalazi izvješće ministra MUP-a o obavljanju policijskih poslova u 2013.godini. Podsjetio bih 14.studenog 2013.smo ovdje raspravljali o izvješću za 2012.kada smo ispred kluba HDZ-a upozoravali kako je to bilo jedno više općenito izvješće sa određenim manjkavostima ali nažalost toga ima i u ovom izvješću. Prošli put smo između ostalog kako u izvješću naveli da nisu precizno navedeni i obrazloženi podaci o utrošku financijskih sredstava. Dobro je da je ministar ovaj puta više nego zadnji puta se … ovim segmentom rekavši na tiskovnoj konferenciji prilikom predstavljanja rezultata izvješća za prošlu godinu da je proračun MUP-a u odnosu na prethodno razdoblje povećan ističući pri tom da realizacija troškova uključuje rad cjelokupnog ministarstva te da je povećan angažman u odnosu na preventivne aktivnosti u području rada temeljne policije, granične policije, kriminalističke policije kao i ispunjavanje obaveza iz nacionalnih akcijskih planova kao što su npr. trgovanje ljudima, zlouporaba droge itd., a sve to iziskuje veće troškove kako je tada naveo ministar što je i logično. Međutim ovdje u ovom izvješću ja ću se osvrnuti samo na nekoliko segmenata ovog izvješća. U ovom dijelu kada se govori o ljudskim resursima nije spomenuta jedna situacija za koju smatram da ju treba spomenuti premda smo o toj situaciji i raspravljali ovdje nedavno u Hrvatskom saboru prilikom donošenja vjerodostojnog tumačenja zakona. Naime, kolegice i kolege svi se danas sjećamo velike smjene u policiji 2012.godine kada je novi ministar odlučio promijeniti ljude na rukovodećim mjestima u policiji te je tada preko noći od ukupno

razriješeni dužnosti, a na njihova mjesta su imenovani drugi ljudi, a znamo šta je bila posljedica takve odluke, bile su brojne tužbe Upravnom sudu, isto tako i Upravni sud je donio nekoliko nepravomoćnih presuda u kojima se nalaže povratak smijenjenih na njihova radna mjesta. Znakovita je izjavna jednog u smjeni koji je izjavio izjavio u jednim dnevnim novinama citiram: 4 mjeseca od 15.listopada 2012. Do 13.veljače 2013.dolazio na posao u svoju policijsku postaju i sjedio u hodnicima". Ta 4 mjeseca uredno je dobivao plaću načelnika policijske postaje iako je na mome radnom mjestu radio novi načelnik. Plaću je naravno dobivao i on. Dakle iz državnog proračuna obojica su bili plaćeni za isti posao. I nakon što je Hrvatski sabor na zahtjev Vlade dao vjerodostojno tumačenje i članka zakona, a svi se sjećamo pod kakvim je okolnostima donošeno da je bilo bez kvoruma, pa se nakon toga skupljao kvorum. I dalje ostaje prijepor sa policijskim sindikatom pa ne bi bilo loše da se i ta situacija i ovom prilikom dodatno razjasni, tj. da se kaže hoće li MUP morati nadoknaditi štetu nastalu tom odlukom. Osvrnuli se u ovom izvješću i na dio koji govori o stanju javnog reda i mira u kojem se ističe da je u 2013. godini zabilježeno 89 tisuća 928 prekršaja po svim propisima koje uređuje pitanje javnog reda i mira što je za 1240 ili 1,4% manje nego 2012. godine. Pri tome prekršaj po Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira čine 25,5%, po ostalim zakonima 73 a po odlukama lokalnih tijela 0,6. Dakle, na temelju temelju važećeg Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira smanjen je broj prekršaja pa nije jasno zbog čega je Ministarstvo unutarnjih poslova preko Vlade uputilo u saborsku proceduru Prijedlog zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, to je zakon koji je i sada na dnevnom redu, to je P.Z. br. 172. i koji čeka jako dugo da dođe na raspravu dakle skoro čak 2 godine, 4. listopada će biti dvije godine. I opet se nalazi među zadnjim točkama dnevnog reda što je evo znakovito i znak da taj zakon ustvari uopće neće biti raspravljen. Za razliku od prošlog izvješće u ovom se izvješću schengen i pristupanje Republike Hrvatske schengenskom prostoru nešto više spominje i evo ministar je dao obrazloženje tako da nema smisla da to sada po novom akceptiram. Također bilježi se porast broja prijavljenih kaznenih djela iz domene gospodarskog kriminaliteta što samo govori da je pred nama još mnogo posla i da Republika Hrvatska opet nažalost nalazi se na području krijumčarskih kanala. Vidimo da je u 2013. zabilježen porast korupcijskih kaznenih djela za 135% u odnosu na 2012. godinu a 96% tih kaznenih djela čine zlouporaba položaja i ovlasti, primanje i davanje mita što je pomak u odnosu na prethodno stanje. Međutim, iz izvješća nema procjena o tamnoj brojci te vrste kriminaliteta s obzirom da je percepcija korupcije u Republici Hrvatskoj vrlo visoka i dakle tamna brojka u nekim situacijama, to mi je poznato zna biti i višestruko viša. Poznata mi je situacija da je recimo u slučaju silovanja na 10 silovanja se samo jedno prijavi. Tamne brojke su vrlo bitne za svako izvješće jer izvješća su dobra, statistički su vrlo točna, međutim, uvijek se postavlja ono pitanje koja je tamna brojka naročito u ovakvim situacijama kada se govori o korupciji i kada je percepcija korupcije u Republici Hrvatskoj vrlo visoka. Upozorili smo također i kod prošlog izvješća kako ne možemo biti zadovoljni stanjem informacijske sigurnosti, tj. stanjem kibernetičke sigurnosti. U ovom izvješću stoji da je jačanje kapaciteta MUP-a u borbi protiv kibernetičkog kriminaliteta trebalo bi započeti s radom u prvom kvartalu 2014. godine, izrađen je nacrt ugovora te se potpisivanje očekuje do kraja ožujka. Smatram da je to jedan vrlo važan dio te da se o tome možda trebalo dati više pažnje, ukazati na važnost strategije u borbi protiv kibernetičkih ugroza. Evo u izvješću stoji da je u 2013. godini zabilježeno 729 kaznenih djela iz djela računalnog kriminaliteta što je porast za 38,1%. Dakle vidljivo da brojka nije zanemariva i da se sa time treba više Nadalje, vidimo iz izvješća da je 2013. zaplijenjeno 2520 pritužbi, predstavaka i javnih podnesaka a odnosile su se na postupke policijskih službenika to je 52% više nego u 2012. godini. od ukupnog broja riješenih predstavki 2238 služba za unutarnje kontrole ocijenila je neutemeljeno i nepotvrđeno a samo 3,4% je bilo utemeljeno a 5,7% djelomice. Svjedoci smo naime i po medijima svakakvih situacija pa smatramo da i u ovom dijelu treba isto tako određenu veću pozornost povjeriti, time više što ste i sami u izvješću na samom početku naveli da je i vrlo važna percepcija. Dakle postoji ova statistika koja se vodi za svakoga policajca, za svaku policijsku svaku policijsku postaju i policijsku upravu. Međutim, važan je i ovaj dio dakle hoće li se građani s povjerenjem obratiti policajcu ili će zazirati od njega i smatrati da nije dobro uopće pristupiti policajcu. Na koncu moram reći u ime kluba HDZ-a da klub HDZ-a nema razloga ne podržati ovo izvješće kao statističke činjenice i podatke međutim, smatramo da su ovo vrlo važna pitanja koja smo ukazali i da im treba posvetiti dužnu pozornost upravo zbog značaja rada Ministarstva unutarnjih poslova za dobrobit građana Republike Hrvatske, znamo kakva je uloga MUP-a upravo u ovom segmentu sigurnosti građana. Hvala. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Šantek lijepo ste sve rekli što je u ovom izvješću opisano no ono što stvarno zabrinjava je vjerodostojno tumačenje o zakonu i primjeni zakona te retroaktivna primjena na onih 2439 koji po svemu sudeći po prvostupanjskoj presudi upravnog suda ne bih htio tumačiti kao što ste i sami naglasili jer nije ni to ni dobro miješati se u pravosudne odluke. No, imamo iskustva iz prijašnjih godina također vladavine kada je gospodin ministar bio ravnatelj policije i tada se dogodilo niz otpuštanja, smjena i sudskih postupaka. Sindikati su radili svoj posao, pravosuđe također kao neovisno tijelo i milijunske odštete koje su isplaćene sa zateznim kamatama su koštale Republiku Hrvatsku. Bojimo se da je i sada i ovaj puta na ta pod navodnicima "slobodna" radna mjesta kada su imenovani ne stranački, jer u policiji više nema stranke i strančarenja ali oni koji su bili vjerojatno po nečemu podobni upravljaju danas policijom. Ima nekih rezultata na drogi i kriminalitetu no međutim žale se da smanjenjem plaća svih troškova, opreme i svega ostaloga stvarno su zapostavljeni kao služba koja treba i mora voditi neovisno sigurnost o građanima Republike Hrvatske. I stoga mislim da će još jedan dodatni trošak biti na teret proračuna s obzirom na silne silne tužbe koje slijede od 2439 smijenjenih i neraspoređenih. Poštovani kolega, zaista ste dobro me nadopunili. Nisam namjerno htio ovu temu širiti nego jednostavno sam želio čuti ovdje pojašnjenje jer najgora situacija koja se može dogoditi među policajcima, da se oni između sebe počinju dijeliti na podobne i nepodobne, da tako kažem uvjetno lijeve i desne i da prilikom svake promjene političke vlasti, prilikom svake promjene Vlade dolazi i do ovakvih situacija među policajcima. Ne bih se želio još jednom ovdje podsjećati na situaciju koja je nastala, ali moram, prilikom odabira osiguranja predsjednika republike koji je netom bio izabran. To je bila jedna vrlo neugodna situacija koja evo i dan danas se vuče među policajcima i oni nažalost još uvijek između sebe gledaju sa nekakvim nepovjerenjem jedan na drugoga, pokušavajući pokušavajući odgovorit na temeljno pitanje čiji si ti. Pa svi bi trebali biti policajci Republike Hrvatske. Mislim da je to bitno i upravo zato sam danas i tražio da se ovo dodatno pojasni i da se kaže jednom konačno i zauvijek da se takve situacije više neće ponavljati. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Druga replika, poštovani Hrvoje Nekić. Kolega Šantek, pa ja moram priznat da je zanimljivo kako ste vi uspjeli spomenuti znači veliku smjenu kadrova 2012. godine, ali je isto tako zanimljivo da ste propustili spomenuti način i vrijeme imenovanja rukovodećeg kadra u 2011. godini pa bih vas molio da nam i to malo obrazložite ako je moguće. **Šantek, Ivan (HDZ)** Poštovani kolega, pa ja se namjerno nisam želio vraćati u vrijeme prošle Vlade jer bi tad vam morao reći, a sad ću vam reći. Pa upravo je HDZ-ova Vlada u prošlom mandatu donijela odluku o depolitizaciji policije, dakle niti jedan policajac ne može biti član niti jedne stranke. O čemu govorim? Za riječ se sada javio ministar Ranko Ostojić. Izvolite. da razgovaramo i o ovoj temi i da točne podatke kažemo, iako mene iznenađuje koliko kritika upućujete gospodinu Karamarku, ipak je on predsjednik HDZ-a. Mene to dosta ovako čudi jer s obzirom da kažete da sam ja odlučio smijeniti 2400 ljudi, a radi se o Zakonu o policiji koji je donio i predložio ministar Tomislav Karamarko i koji je isto tako proveo natječaj na isti način kako ste vi to napisali u Zakonu o policiji. Pa valjda je svima jasno da mjesto ravnatelja policije nije bilo upražnjeno, bio je gospodin Grbić, svaki načelnik policijske uprave je bio na tom istom radnom mjestu i ne možete odvojit njih da su to neki rukovodeći službenici, a da drugi nisu. Drugo, vjerovat ćemo da je zaista bila depolitizirana policija jer ako vi pobijete podatak o tome da ja nisam zaposlio niti jednog jedinog policijskog službenika koji nije bio ili upisan na policijsku akademiju. Prema tome, nema niti jednoga, niti onoga u dijelu koji je tajan, a to znači u PKP-u ili u poslovima koji su pod posebnom sigurnosti, ne treba javni natječaj i slično. Znači svi koji su bili na ovome natječaju, a mi smo samo napravili sljedeće, raspisali interni natječaj na kojem mogu sudjelovat samo zaposlenici koji rade u policiji. Ponavljam, ja nikog zaposlio nisam. Prema tome, sve su to bili depolitizirani policajci kako vi kažete i ja ću vam vjerovat u to. I svi oni su na tom internom natječaju došli u situaciju da popunjavaju rukovodeća radna mjesta. Ukupno samo 47 žalbi je bilo. 90% rukovodećih policijskih službenika u tih 2400 su ostali rukovodeći policijski službenici jer drugih i nemamo. I vjerodostojno tumačenje je trebalo upravo iz ovog razloga, a to je da netko odgovori da li će se to radit selektivno, a to znači da postoje određena mjesta. Ili sljedeće, a to je da konkretan primjer za zamjenika glavnog ravnatelja policije, gospodin Brkić je otišao s tog mjesta i po tom vašem tumačenju zakona novi zamjenik bi trebao biti internim oglasom biran na pet godina, a drugi koji se zatekao na tom radnom mjestu ostaje do penzije. Ispravan put je da se raspisuje natječaj interni za sve. Najvažnije od svega je da su svi oni bili zapravo zaposlenici unutra i da nema ulaska izvani i svi su kažem 90% rukovodećih ostalo na tim mjestima. Kad spominjemo 2003. godinu onda je točan podatak da 932 policijska službenika su ostali bez posla, ali ih je 1080 bilo samo s osnovnom školom. Nikakve 3500 i nitko nije za to tužio. Tužbe su bile za prekovremene koji nisu bili isplaćeni i to je nešto što je istina. Ja bih iz tog razloga ipak na kraju rekao da je pozitivno da ovu treću godinu ipak idemo za tim, a to je da je ovo naša policija i da nam je važno da ona dobro radi. Prema tome, možda je bilo teško izustit ali drago mi je da nakon tri godine imamo priliku da ipak imamo podršku za određene rezultate koje je policija postigla. Hvala. To je prekasno javljanje, ali se na vrijeme javio Josip Đakić. **Đakić, Josip Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa gospodine ministre, da točno je Hrvatska policija je depolitizirana za vrijeme kada je HDZ obnašao dužnost i vlast što je bilo vjerojatno i uputno i nužno i potrebno s obzirom na ulazak u na nepristranost i sve drugo. Međutim, do tada postoje jasne evidencije tko je gdje bio i tko je kojoj stranci pripadao, te tko su zamrzli svoje članstvo. I nemojmo se demagoški nadmudrivati tko šta i zašto. Interni natječaji i komisije koje su odlučivale o njemu jasno su ko ih je formirao i ko je kako birao i ostavimo to postrani. Važni su rezultati. Kao što ste rekli, rezultati koji govore da postoje određeni pomaci u radu, u nekim da, u nekim ne. U prometu ima previše mrtvih to je činjenica koju ne možemo pobjeći. Što treba učiniti? Da li su baš samo akcije i nazočnost na cesti policajaca i redovita kontrola ili postoje neke druge stvari kojima se može. za vrijeme kad ste vi bili ravnatelj onih koji su ovdje štrajkali glađu na Markovom trgu, policajaca koji su bez ičega otišli kući, koji su bez ikakvog razloga smijenjeni samo zato što su pripadali HDZ-u. To ne možete osporiti i to je činjenica koja je bila. Neisplaćivanje prekovremenih sati, nenabavljanje nužne opreme, vozila.

Uzet ćemo 2010. godinu 426 smrtno stradalih u prometu. 2011. 418, 2012. 393, 2013. 368. Nadam se da ovaj argument govori o tome da je i to pomak na bolje i da je manje smrtno stradalih. U ovoj godini je trend isto tako dobar. Što se tiče ljudi koje vi kažete da su štrajkali tu glađu ispred, oni naravno kao što sam i malo prije rekao nisu, bez obzira na to što sam ja bio ravnatelj policije, znači ne osoba koja je zapošljavala već je to bilo u rukama ministarstva. Ponavljam, nisu oni dobili otkaz zato što su bili članovi HDZ-a, nego zato što nisu ispunjavali uvjete da mogu biti policajci, a za to je kriv onaj koji im je rekao da mogu sa osnovnom školom raditi u Ministarstvu unutarnjih poslova i biti policajci. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime kluba SDP-a govorit će poštovani Franko Vidović. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, zamjeniče, kolegice i kolege. U 2013. da bi postigla glavni strateški cilj, a on je svakako smanjenje opasnosti od kažnjivih ponašanja policija je cjelokupnu aktivnost usmjerila na 4 prioritetna cilja. Poboljšati sprječavanje kažnjivih ponašanja, poboljšati suzbijanje kriminaliteta, povećati sigurnost prometa na cestama, te jačati sigurnost na državnoj granici u zračnom prometu i plovidbi. Što se tiče samog, odnosno za ostvarenje samog programa sprječavanja kažnjivih ponašanja doista je utrošeno 65 milijuna kuna više nego 2012. Ali evo konstatirale su već i kolege prije mene da su i rezultati bolji. Kao prvi poseban cilj ističe se poboljšanje sprječavanja kažnjivih ponašanja. Vidljivo je iz ovog izvješća da je u 2013. godini zabilježeno 89928 prekršaja po svim propisima koji uređuju pitanje javnog reda i mira što je za 1240 ili 1,4% manje nego 2012. Policija nastoji trajno biti prisutna na kritičnim mjestima kako bi pravodobno spriječila ili izravno suzbila što veći broj kažnjivih ponašanja, pritom prekršaji po Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira čine 25,9% a po ostalim zakonima 73,9%, te po odlukama lokalnih tijela 0,6% i možda je to ono što, na čemu bi doista trebalo poraditi jer ja vjerujem da lokalna tijela ipak da bi policija trebala bolje reagirati na te pozive. Ono što nas treba posebno brinuti jeste učestalost prekršaja po Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji i to 14335 u odnosu na 14874 u 2012. odnosno to čini 15,9% svih prekršaja. Policija je u 2013. preko operativnih dežurstava policijskih postaja, policijskih uprava i Ravnateljstava policije zaprimila 341314 dojava o događajima ili oko 935 dnevno u prosjeku. Projekt Ravnateljstva policije "Policija javno djeluje i javnost ocjenjuje" polučio je pozitivan rezultat, ali su javljanja građana u padu za oko 46,2%. Osim ovih aktivnosti policija je putem interventnih jedinica obavljala zadaće koje su u opisu djelokruga rada interventne policije. U usporedbi sa 2012. povećan je broj ispomoći angažiranih službenika pa i utrošenih radnih sati. 176828 radnih sati što je povećanje za 75,6%. Sredstva prisile službenici interventne policije upotrijebili su 760 puta u odnosu na 2012. kad su ista upotrijebljena 870 puta i svaki put se dosljedno primjenjivalo načelo nužnosti koje opravdava primjenu sile do granice za postizanje zakonitog učinka. U 2013. također održano je 19275 javnih okupljanja. Na manjem broju, tj. na 104 okupljanja došlo je do narušavanja javnog reda i mira, te je privedeno 1713 osoba. Zbog nereda su podnesene 52 kaznene prijave i 1739 prekršajnih prijava. Na održanim javnim okupljanjima ozlijeđeno je 134 građana od čega 9 teško. U osiguranju javnih okupljanja je ozlijeđeno 22 policijska službenika, od toga 1 teže. od značajnijih okupljanja izdvajaju se 3. gay pride Split, Zagreb pride 2013., zatim mirna okupljanja i javni prosvjedi braniteljskih i drugih udruga povodom uvođenja dvojezičnih natpisa u Vukovaru, redovni izbori za lokalnu i regionalnu samoupravu, manifestacije povodom obilježavanja značajnih obljetnica iz Domovinskog rata, mirna okupljanja i javni prosvjedi različitih udruga za promicanje prava obitelji vezano uz uvođenje i provedbu zdravstvenog odgoja u škole, organizacija prikupljanja potpisa i održavanja referenduma da se u Ustav unese odredba prema kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca, prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma o promjeni Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, niz koncerata stranih glazbenih zvijezda, niz festivala među kojima bih obzirom da dolazim iz Šibenika izdvojio Terraneo u Šibeniku koji se nažalost evo sa promjenom vlasti u 2014. nije ni održao. Tijekom 2013. raspisano je 15 203 potrage i objave za osobama, a obustavljeno je 15 222. Dana 31.12.2013. na snazi su bile 12 832 potrage i objave za osobama. Specijalna policija obavlja policijske poslove u situacijama visokog rizika kao što su otmice, talačke situacije, opasna traganja, opasna uhićenja, rizična osiguranja i demonstracije. Tijekom 2013. pripadnici Specijalne policije obavili su 383 operativne zadaće, što je za 23,6% manje nego prethodne godine od kojih 23 krizne situacije, talačke krize, pregovaračke intervencije i Značajno za 2013. je potpisivanje Deklaracije o pristupanju Specijalne policije RH u organizaciju ATLAS i nabavljanje novih letjelica za zrakoplovnu jedinicu. U 2013. na području naše države zabilježeno je 60 eksplozija, što je smanjenje za 14,3% u odnosu na 2012. U tim eksplozijama su nažalost zabilježene i ljudske žrtve, 16 osoba je poginulo. Od 14 poginulih u eksplozijama formacijsko-eksplozivnih sredstava 12 osoba samo ih je aktiviralo, dakle izvršili su samoubojstvo. Kao drugi poseban cilj policije u 2013. ističe se poboljšanje suzbijanja kriminaliteta. Kriminalitet kao ukupnost svih kaznenih djela koja su se zbila na određenom području za određeno razdoblje prouzroči dvije trećine svih štetnih i tragičnih posljedica na području javne sigurnosti. Znatni dio kriminaliteta ostaje neotkriven iz mnogih razloga, a društvo trpi zbog štetnih posljedica. Neotkriveni kriminalitet se krije u tzv. tamnoj brojci kriminaliteta o čemu je i u samom uvodu govorio i ministar, a uvriježena je kriminološka procjena kako se od ukupnog kriminaliteta samo jedna petina rasvijetli doista. U Republici Hrvatskoj policija godišnje zabilježi oko 120 tisuća kaznenih djela. Od toga za oko 90 tisuća policija dozna putem dojava, a preostalih 30 tisuća otkrije sama. U 2013. zabilježeno je 104 793 kaznena djela, što je za 4,3% manje u odnosu na 2012. Ako tomu dodamo 5-godišnji prosjek kaznenih djela zbog posjedovanja droge koji se sad kažnjava prekršajno, ukupan broj bi bio gotovo jednak prošlogodišnjem. Razriješeno je 60,1% djela, i to je rezultat za 1,1% bolji od prošlogodišnjeg. U 2013. zabilježeno je 1849 djela organiziranog kriminaliteta, a ta djela počinilo je 1063 osobe. Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima procijenjena je na 11 milijuna U odnosu na prethodnu godinu broj ovih djela je porastao za 134,5%. Broj osumnjičenih osoba za 119,2%, ali je materijalna šteta gotovo prepolovljena za 48%. moram naglasiti ovaj porast vjerojatno je posljedica promjena Kaznenog zakona. Najznačajniji porast bilježe kaznena djela nedozvoljenog posjedovanja izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari i to čak 851%. Ovdje treba napomenuti da je operativna akcija "Pegaz" koju je provela Hrvatska policija dala izuzetne rezultate i za razliku od 2012. kada je prijavljeno 484 kaznena djela nedozvoljenog držanja oružja u 2013. su rezultati bolji za 106,4%. Otkriveno je 13 kaznenih djela trgovanja ljudima, 204 slučaja krivotvorenja novca te 176 kaznenih djela ilegalnog ulaska, kretanja i boravka u RH. Zanimljiv je i porast u razotkrivanju kaznenih djela zločinačkog udruživanja. Takvih je djela prijavljeno 118, što je za 337% više nego u 2012. Dobar dio spomenutih kaznenih djela utvrđen je kroz provedene operativne akcije u 2013. i to Operativna akcija "Kaštel", Operativna akcija "Jug – prva i druga faza", Operativna akcija "Kadim – prva i druga faza". U 2013. je otkriveno 6315 kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta za što je osumnjičeno 2344 osobe. U odnosu na prethodnu godinu broj kaznenih djela je u porastu za 5,4%, a osumnjičenih osoba je manje za 3,9%. Korupcijskih kaznenih djela prijavljeno je 1940, od čega 45,9% kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, 26,9% davanja, 23,5% primanja mita, dok na sva ostala djela iz ove skupine otpada 6%. Korupcijskih kaznenih djela prijavljeno je više za 135,2%. O kolikom se zlu radi razvidno je iz izvješća. Materijalna šteta pričinjena korupcijskim kaznenim djelima iznosi 941 milijun Fokus napora u borbi s korupcijom stavlja se na paralelnu provedbu financijskih istraga u svim kaznenim djelima u kojima je počinjena materijalna šteta ili se utvrdilo protupravno stjecanje imovinske koristi, posebno u korupcijskim predmetima, nepravilnosti u svezi s postupkom javne nabave, a sve u svrhu podizanja učinkovitosti kaznenog progona i utvrđivanja protupravne imovinske koristi kako bi se ova mogla oduzeti kroz kazneni postupak. Također, fokus je i na suzbijanju unutarnje korupcije, unutar samog MUP-a RH. Policija se u 2013. bavila i financijskim istragama, a u svezi kojih su izmjene zakona o kaznenom postupku koje su stupile na snagu 15. prosinca 2013., dale nešto šire ovlasti državnom odvjetniku, a i redefiniranje pojam istražitelj koji sad uz pojam istražitelj obuhvaća i pojam financijski istražitelj. U 2013. policija se bavila i suzbijanjem pranja novca te visoko tehnološkim kriminalitetom. Sa suzbijanjem visoko tehnološkog kriminaliteta i značajno jačanje administrativnih kapaciteta te normira i prihvaća … projekt u sklopu IPA 2011., jačanje kapaciteta MUP-a u borbi protiv kibernetičkog kriminaliteta koji je započeo s radom u prvom kvartalu 2014. Policija je u 2013. radila i na suzbijanju sive ekonomije, utvrđeni su i sankcionirani najčešći pravni oblici sive ekonomije, prodaja robe na crno, nezakonito zapošljavanje, krijumčarenje trošarinskih roba, sklapanje lihvarskih ugovora te protuzakoniti krediti i zajmovi su također u porastu što je posljedica ekonomske krize i smanjenje kredita pa se … hrvatskih građana da pravo na kredit ostvare kod financijskih institucija. Donošenjem niza zakona, a posebice Zakona o potrošačkom kreditiranju, ta materija je u značajnoj mjeri stavljena u odgovarajuće zakonske okvire. Kazneni zakon koji je stupio na snagu 01.01.2013. dekriminalizirao je neovlašteno posjedovanje droga i ono je prešlo u domenu prekršaja. Inače prema podacima iz prethodnih godina, kazneno djelo neovlašteno posjedovanje droga je činilo 70% prijavljenih kaznenih djela kriminaliteta droga. Novi Zakon o kaznenom postupku unio je velike promjene u metodologiju rada policije jer je promijenjena mjerodavnost Državnog odvjetništva vezano za kriminalitet droga, ali bez obzira na sve promjene, stvarno stanje i kretanje zlouporabe droga nije se promijenilo što označava stabilnost, kontinuitet i određene trendove. Po pitanju općeg kriminaliteta u koji spadaju svaka … djela i nasilja, imovinski kriminalitet i sav ostali kriminalitet koji nije razvrstan u prethodne kategorije prijavljeno je 50 tisuća 217 djela što je za 10,9% manje nego u 2012. U ovom segmentu postoji veliki broj djela sa nepoznatim počiniteljem i velik je koeficijent naknade otkrivenosti od 36,4%. Postavimo li u omjer 25 tisuća 333 razriješena kaznena djela i prijavljena djela u izvještajnom razdoblju koeficijent razriješenosti iznosi 50,4%. Ubojstava je manje za 10 od 51 prijavljenog ubojstva u 2012., dakle 41 što predstavlja pad od 19,6%. Njih 36 ili 87,8% je razriješeno. Zabilježeno je 124 pokušaja ubojstva od kojih je 5 ostalo nerazriješeno. Ovih djela je za 24 slučaja, odnosno za 24% više. Prijavljeno je 72 silovanja od kojih su 2 ostala nerazriješena. Također policija je radila na kriminalitetu od posebnog sigurnosnog značenja gdje je zabilježen broj od 57 kaznenih djela, što je 31,3% manje nego prethodne godine. Zatim su zabilježena 22 kaznena djela ratnog zločina koji su počinjeni za vrijeme Domovinskog rata te su potvrđena saznanja za 26 mogućih lokacija masovnih ili pojedinačnih grobnica. Ono što karakterizira ovo izvješće jeste primjena nove metode efikasnosti rada policije koja se primijenila za 2011., 2012. i bit će primijenjena u izvješću za 2014. najvjerojatnije koja se razlikuje od metode korištenja prethodnih godina. Pri tom naglašavamo da je potrebno daljnje unapređenje, da je potrebno ići na svjetske europske modele za mjerenje uspješnosti policije jer model koji trenutno koristimo pokazuje ipak određene nedostatke koji su opisani u izvješću. Mi u klubu SDP-a držimo da je ovo izvješće u smislu količine podataka i transparentnosti potpunije nego prethodnih godina, da je rad… … /Upadica Batinić: Privedite kraju./ … … policije iscrpno i realno prikazan i u potpunosti podržavamo izvješće ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova u 2013. I ako smijem dodati još samo na kraju, evo, žao mi je što temeljem Zakona o policiji, a koji je donijela prethodna vladajuća većina, ovdje danas nije prisutan i ravnatelj policije

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre. Klub HSU-a će prihvatiti izvješće o obavljanju policijskih poslova u 2013. godini. Naravno uz neke primjedbe i sugestije za koje drži da bi mogle utjecati na uspješniji rad policije, odnosno MUP-a. Naravno, kao i u svakom radu tako i u radu policije koja je u sastavu MUP-a moglo bi biti još bolje kada bi se uvažile rekla bih dobronamjerne primjedbe s terena, dakle policijskih postaja, a posebno lokalnih zajednica koje bi morale biti usko vezane u zajedničkom rješavanju i suzbijanju kriminaliteta. U izvješću se navodi da je policija kako bi ispunila naravno svoju misiju, postigla svoj glavni strateški cilj, smanjenje opasnosti od kažnjivih ponašanja, svoju aktivnost usmjerila na 4 posebna cilja, a kao prvi učinkovitije sprječavanje kažnjivih ponašanja i suzbijanja kriminaliteta i slažemo da je to glavni strateški cilj. Zato nas čudi činjenica da se u ovom izvješću nije osvrnulo, odnosno izdvojilo kao jedan poseban prikaz na vrlo važan segment, a to su vijeća za prevenciju kriminaliteta u lokalnim zajednicama. Izvješće bi svakako moralo predočiti podatke o djelovanje policije lokalne zajednice na prevenciji kriminaliteta kroz ta vijeća, dakle tu simbiozu itekako važnu za prioritetnu zadaću glavnog strateškog cilja, smanjenje opasnosti od kažnjivih ponašanja. Naime,poznato je da se lokalnim samoupravama sugeriralo da se osnuju vijeća za prevenciju lokalnim zajednicama dakle vrlo važna karika u tom lancu za koje mi držimo da su od velike važnosti u rješavanju suzbijanju kriminaliteta, posebno kada nam je poznata činjenica o uspješnosti djelovanja takvih vijeća u pojedinim zemljama EU koje pridaju veliku važnost tom institutu. Stoga na temelju osobnog iskustva smatram za vijeća za prevenciju mogu doprinijeti u preveniranju kriminaliteta posebno u manjim gradovima i ruralnim područjima. Institut komunalne prevencije može biti iznimno učinkovit u sprečavanju kriminalnih pojava, ali do sada se vrlo malo pridavalo važnosti, a još manje davalo sredstva za tu namjenu. Sredstva za tu namjenu naprosto se moraju pronaći u državnom proračunu jer ona nisu i ne smiju biti nikad skupa i ne smiju biti opterećujuća. Daleko veću cijenu plaćamo kada se dogodi kažnjivo djelo odnosno kriminalitet jer štete koje proističu nisu samo materijalne, one su daleko veće i teže jer stvaraju žrtve kriminaliteta koje se ne mogu nadoknaditi nikakvim novcem ali naravno stradava i društvo u cjelini. Mišljenja smo da se podcijenila jedna dobra ideja koja bi zasigurno urodila i dobrim rezultatima jer bez simbioze građani, lokalna zajednica, policija sve manje ima izgleda za preveniranje kriminaliteta. Omalovažavanje tzv. sitnih problema na lokalnoj razini i podcjenjivanje pitanje javnog reda i mira i poremećaja u ponašanju jedna je od uvriježenih rekla bih zabluda. I upravo bi vijeća za prevenciju pri lokalnim zajednicama mogla tu djelovati kako ti sitni problemi ne bi prerasli sutra u jedan ozbiljan problem kao što se to na koncu i dešava. Stoga je nužno policiji pomoći i uz policiju angažirati širu društvenu zajednicu od gradskih i općinskih ureda, javna gradska poduzeća, inspekcijske službe, prosvjetne i socijalne radnike, domove zdravlja, odgojno-obrazovne institucije, vjerske zajednice, mjesne odbore, državno odvjetništvo, prekršajne sudove, naravno vrlo važne udruge roditelja i medija. A kao posebno važan čimbenik sudjelovanje građana kao pojedinaca jer bez njihove suradnje već u startu bilo bi nemoguće ostvariti bilo koji plan No ovdje želimo naglasiti i vrlo važnu ulogu i kontakt policajca za koju smatram da je također podcijenjena, koja se u izvješću ni ne spominje, a nema ni ocjene, a koja se pokazala učinkovitom u lokalnim sredinama koje su ozbiljno prihvatile i Vijeća za prevenciju i kontakt policajce koji bi trebao imati i jednu od glavnih uloga za uspješnost u radu vijeća. Njegova prisutnost se pokazala iznimno djelotvornom tijekom noćnih sati od 22,00 do 5,00 sati ujutro kada se prema pokazateljima najviše i događa narušavanje javnog reda i mira i poremećaja u ponašanju. Kriminalitet nije samo problem policije i ona ga sama teško može riješiti, kriminalitet je problem cjelokupne zajednice. Stoga su Vijeća za prevenciju u lokalnim zajednicama nužna, njih treba zakonom odrediti kao obvezatna, a ono što je najvažnije pratiti rad i rezultate rada kako bi uvidjeli važnost njihova postojanja. Prevencija kriminaliteta u lokalnim zajednicama kroz vijeća je podizanje rekla bih nove jedne razine razvoja policije u zajednici. Stoga su u svakoj policijskoj upravi koliko je meni to poznato osnovani odjeli za prevenciju kriminaliteta s 5 do 6 zaposlenih visokoobrazovnih stručnih ljudi. Na temelju te činjenice trebali bi imati podatak u izvješću o tome što su u suradnji s vijećima za prevenciju kriminaliteta u lokalnoj zajednici postigli, koji su problemi na relaciji unutar samih članica vijeća itd. Povratne informacije nemamo ili su se pak pretvorile u neku punu administraciju. Nedostaje suradnja, partnerstvo, komunikacija koordiniranih akcija, povratne informacije o učinjenom, a upravo a upravo to treba biti zadaća Vijeća za prevenciju i njenih svih subjekata koje sam prethodno nabrojala. Jer prvenstveno cilj policije kao javne službe na prvom mjestu je prevencija, barem bi trebala biti, a tek onda slijedi represija. Poštovani ministre, gledajući vaše izvješće moram reći da je vidljivo da je došlo do smanjena kriminaliteta, prijavljenih kaznenih djela općenito prekršaja u 2013.godini u odnosu na 2012.i to otprilike u pojedinim segmentima je smanjenje od 5 do 10% što držimo da nije zanemarivo. Gledajući druge godine, moram reći da se to ne može pripisati sve radu Odjela za prevenciju koji postoji tek koliko se sjećam oko 5 godina, ali mislim da je negdje tu po sjećanju. Jer prije osnivanja Odijela prevencije postojali su projekti tj. kako ih vi nazivate u izvješću operativne akcije koje ministarstvo redovito provodilo i prije kao npr. sada na početku školske godine pod nazivom "Poštujte naše znakove" usmjerena prvenstveno na prvašiće, a kojih je dio Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa RH, te "Mir i dobro" koji se provodi već 19 godina tijekom božićnih i i novogodišnjih blagdana s ciljem sprječavanje zlouporabe oružja, eksplozivnih stvari te ostalih ubojitih sredstava i naravno drugi projekti. Stoga se ne može to smanjenje gotovo naravno u svim segmentima pripisati odjelu prevencije jer mislim da bi vi to u ovom izvješću i naveli. Moram se osvrnuti na rad svoje policijske uprave iz koje dolazim a to je policijska uprava Osječko-baranjska koja spada u drugu kategoriju i uspoređujući je sa drugim upravama iz iste kategorije a i ostale uprave. Zaista moram pohvaliti činjenicu da naša uprava na ukupan broj prijavljenih dakle prijavljenih kaznenih djela općeg kriminaliteta koje građane najviše usput rečeno i zanima i koji u ukupnom broju samo kriminaliteta čine uglavnom oko 80% ima razriješenost od 73% a naknadna otkrivačka djelatnost je 66,4% što odskače od drugih s obzirom na broj prijavljenih kaznenih djela i većinu i kategoriju policijske uprave. No, naravno ne želim ni jednu policijsku upravu izdvajati već neka to bude recimo sugestija razumije./… drugih uprava. Naravno ne svih ali ipak u interesu poboljšanja rada i učinkovitosti samih policijskih službenika. Bez obzira na navedeno mora se spomenuti i rad policije na terenu s jednim primjerom a radi se o nižem voditelju u skoro svakoj policijskoj postaji a to je vođa Nekad je on bio rekla bih alfa i omega svake policijske postaje, više vremena je provodio na terenu i upoznavao svoj sektor i izravno sudjelovao u izvršavanju svih zadaća zajedno sa svojim ophodnjama. Sada kako mi je poznato niti ne izlazi iz policijske postaje jer je pretrpan nekim pisanjima raznih izvješća, rasporeda rada i radnih naloga policijskih službenika. Dakle, stvorio se jedan, sveo se na jedan kabinetski rad. Iako se ne tiče 2013. godine moram napomenuti da mi je poznato da se ove godine 1. veljače započelo s pilot projektom novog ustroja i organizacije rada u policijskim postajama treće kategorije i da je završen u srpnju ove godine a cilj je bio upravo povećanje operativne pokrivenosti područja policijske postaje i omogućavanje veće fleksibilnosti u organizaciji policijskih poslova prema zahtjevima svake konkretne sredine, smanjenje administrativnog opterećenja a povećanje operativnog angažiranja policijskih službenika te rad policijskih postaja učiniti efikasnijim, isplativijim uz smanjenje troškova koji nastaju funkcioniranjem policijske postaje. Spomenula sam to upravo zbog toga što navodno ste okončali taj pilot projekt u kojem ste naravno potrošili određeni dio resursa i koji je za cilj imao prvenstveno upravo tog vođu sektora kojeg sam spomenula vratiti baš tamo gdje mu je mjesto a to je njegov sektor, njegova četvrt, njegova ulica i njegovi policijski službenici. No što se napravilo nemam informacije znam da je ponovno vraćen nazad u ured i pretvorili su ga u pisara, naravno ne vrijeđajući to zanimanje jer ipak se ovdje radi o policijskom službenikom s odgovornostima koji nažalost teren ne vidi a prema opisu posla mora biti na terenu 70 do 80% vremena. I to je upravo ono za što se mi zalažemo 24-satna prisutnost policije na ulici koja bi na taj način osigurala prevenciju, ostvarila bolju suradnju sa vijećima i i ono što je naravno najvažnije stvorila bolji osjećaj sigurnosti svakog građanina utječući najviše na povoljnije stanje javnog reda i mira. I na kraju zastupnici Hrvatske stranke umirovljenika izvješće će o obavljanju policijskih poslova za 2013. prihvatiti ali uz sugestiju da se policija mora još više približiti građanima da bi se svi građani osjećali sigurnije sa napomenom da je u pristupu suzbijanju kriminaliteta najvažnije da policija ne djeluje sama a što sam kroz ovu moju raspravu, na čega sam i bacila akcenat. Hvala vam lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a govoriti će poštovana kolegica Nada Turina-Đurić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Evo najprije bih evo čestitala našem ministru na brzom oporavku i na njegovoj žilavosti, pretpostavljamo da je i naša policija isto tako žilava kao što je on i da će nadalje uspješno obavljati svoje poslove. Ovo izvješće je sveobuhvatno sa vrlo velikim brojem podataka koje se mogu uspoređivati, stavljati u korelaciju. On što je naravno nama važno kao zastupnici i javnosti općenito je to da policija kao ogledalo na neki način države odnosno možda institucija koja, institut koji je na prvi susret ustvari država kao takva, predstavlja državu, izuzetno je važno kako ona funkcionira i na koji način postupa. isto tako je izuzetno važno koja je efikasnost cijelog tog sustava. Iz ovog izvješća je vidljivo da ustvari nekih značajnijih promjena statističkog tipa nema po pojedinim segmentima kriminaliteta, ali evo ja ću vrlo kratko pokušat naznačit, odnosno istaknut neke stvari koje smo primijetili da imaju određeni skok u povećanju kriminaliteta, a da u stvari kroz samu analizu u izvješću nije jasno istaknuto zbog čega se to dogodilo. Primjerice recimo u organiziranom kriminalitetu imamo 11 milijuna kuna šteta, što možda i nije tako strašan podatak, ali najviše kriminala je bilo u nedozvoljenom posjedovanju oružja, izradi i nabavi oružja, zatim u trgovanju ljudima 550% je povećanje. I mi se nadamo, odnosno ja se nadam da je ustvari ovo povećanje koje je iskazano ustvari bolji rad policije, odnosno posvećivanje policije tim prioritetima, a ne nešto što evo poraslo zato što je stvarno tako odnosno zato što je policija uvijek kontinuirano radila taj posao. U prošloj godini je došlo do tog povećanja. Ista stvar je sa krivotvorenjem novca i sa zločinačkim udruživanjem. Znači 42% krivotvorenje novca i zločinačko udruživanje. Ove zone kriminala koje nisu očito bile do sada i do nedavno u fokusu pozornosti i bavljenja naše policije, ja pretpostavljam da su sad počeli izlazit na vidjelo i da će ova aktivnost koju vidimo u sljedećim godinama imati podatke koji će govorit o tome da smo sa postupanjem prevenirali ove kriminalne radnje. Iz ovog izvješća nažalost se isto tako vidi da kroz gospodarski kriminalitet da nažalost je još vrlo visok stupanj korumpiranosti našeg društva i u gospodarstvu, ali i općenito pa su ovi podaci o davanju mita i primanju mita koji su prijavljeni, a pretpostavljamo da je čitav niz još i veliki broj onih koji nisu nikada prijavljeni i koji nisu procesuirani, da smo nažalost vrlo, vrlo korumpirano društvo odnosno da je naš taj indeks previsok i da ne možemo biti s time zadovoljni. Sve ono što se procesuira, naravno drago nam je da su postupci u tijeku ali isto tako naravno efikasnost, brzina rješavanja tih postupaka i i dovođenje tih postupaka do sudova i njihov epilog, kakav god jest, bilo bi dobro da bude što kraći i da tu budemo puno efikasniji. Pretvorbeni kriminal, malo je iznenađujuća brojka da je samo 46 postupaka u tijeku. Tu se spominju naravno neke od najznačajnijih istraživanja kriminala u gospodarstvu, u MTČ, MTČ, u obrazovanju nažalost, koje se već čitav niz godina ustvari vuku kao nešto što u sudskom dijelu naravno još nije riješeno, ali gdje vjerojatno je i cijeli proces proces istraga bio možda predugačak i javnost je sigurno očekivala da to bude riješeno u puno kraćem vremenu. Kod kriminaliteta droga nažalost nema nekih bitnih promjena pa je jedna konstatacija u jednoj rečenici u izvješću, ništa se nije promijenilo što označava stabilnost, kontinuitet i trendove, što je ovako jedna rečenica koja govori da nažalost nismo se uspjeli, ali naravno nije policija ta koja je u tome krivac nego kao društvo uspjeli sa tim borit na ispravan način kako bi te brojke bile bolje. Ono što je kriminalitet nasilja, znači što je po meni dobar podatak, imali smo 41 ubojstvo, od toga je 36 riješeno i po tim pokazateljima apsolutno ne odskačemo sa zemljama s kojima smo se usporedili u ovoj analizi, znači sa zemljama u regiji, odnosno nekim europskim zemljama što smatram da je relativno dobro, iako naravno nikad nije dobro da imamo uopće takve slučajeve. Isto tako je i sa silovanjem gdje su zabilježena 72 u izvješću, a samo su 2 ostala neriješena. To je nešto što je pohvalno i sigurno da treba naglasiti jer građani u tome mogu vidjeti nekakvu svoju sigurnost u ovom dijelu, znači da policija efikasno postupa u ovim slučajevima. Još samo kratko vezano za imovinski kriminalitet koji je 76,8% općeg kriminaliteta. Ono što nisu dobri podaci je da 95,9% su nepoznati počinitelji, a da se razriješi samo 33,8% tih slučajeva odnosno da se saznaju počinitelji. Mislim da su naši građani na to posebno osjetljivi jer nažalost imamo evo po pokazateljima strašno puno takvih nekakvih sitnih provala, razbojništava gdje je u pitanju imovina naših ljudi i gdje nismo ni kao društvo možda dovoljno učinili na prevenciji. Znači nije jedina policija ta koja je kriva i ne može naći sigurno svakoga tko počini takav kriminal, međutim činjenica je da nismo ni kod naših građana učinili dovoljno na možda edukaciji i pomoći policiji da se takav imovinski kriminalitet spriječi odnosno da ga se smanji broj takvih djela. Što se tiče sigurnosti prometa nastavio se trend smanjenja broja prometnih nesreća i evo nije dobro vraćat se u prošlost, ali kad vidimo podatak da smo se ove godine, odnosno prošle godine vratili na brojke iz 1964. odnosno 368 poginulih u prošloj godini. Znači da je ponekad i dobro bit u u vrijeme '64. kad je bilo značajno manje i prometa i prometnica i prometala na području Republike Hrvatske to su sigurno dobri podaci. Ono što bih evo još samo za kraj iskoristila kao čelnik jedne lokalne samouprave je to da je ne možda nego sigurno smo u manjim lokalnim samoupravama svi osjetili smanjenje standarda u policiji. Znači prisutnost policije na našim prostorima. Svako manje mjesto je unatrag 10, 15 godina imalo policijsku stanicu, dva djelatnika. Sama prisutnost policije je sigurno i davala sigurnost građanima na neki način, a i prevenirala neka kaznena djela. Na žalost mi danas, recimo u jednoj maloj samoupravi u kojoj sam ja imamo tzv. policajca u zajednici koji na žalost ne može. Pokriva ne samo moju nego i još jednu lokalnu samoupravu i na žalost ne može pokriti potrebe, naše potrebe jer on se bavi i prometnim prekršajima i svim ostalim. Reagira na poziv. Naša policijska uprava i stanica koja pokriva naš prostor stvarno izlazi u susret. Ja moram pohvaliti Policijsku upravu Primorsko-goransku i djelatnike i 3. policijske stanice koja pokriva moj grad, ali stvarno nemaju ni dovoljno kadrova, a ni dovoljno opreme da pokrivaju tako široki prostor, a pogotovo kad znamo da su ti naši prostori opterećeni a ponekad i 100% većim brojem stanovnika, odnosno prisutnih ljudi na našem prostoru nego što je to uobičajeno kroz turističku sezonu naravno. Tako da mislim da će trebati raditi dodatno na edukaciji, na efikasnosti, na boljoj organiziranosti ali vjerovatno i razmišljati o tome da se napravi određena suradnja regionalna, lokalna sa policijom da se u datim trenucima pojačaju kadrovski i sa opremom, iako ja znam da naša i lokalna i regionalna samouprava pomaže našu policijsku našu policijsku upravu i u nabavci određenih potreba koje oni iskazuju svake godine i nastojimo držati standard. Međutim, očito je da to nije u ovom momentu dovoljno. Evo, mislim HNS je zadovoljan sa ovim izvješćem. Hvala. Zahvaljujem. Imamo prijavljenu jednu pojedinačnu raspravu, poštovani kolega Boris Blažeković. Izvolite. **Blažeković, Boris (HNS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Vrlo kratko. Nekoliko riječi, s nekoliko s nekoliko riječi bih se htio osvrnuti na ovo izvješće. Naime, svrha i uloga države jest prvenstveno fizička sigurnost građana i to država za to upotrebljava represivne aparate a to su vojska i policija. No, policija, odnosno policijska služba jasno je izuzetno da se tako izrazim složen mehanizam kojem nije jednostavno upravljati, a sami građani uglavnom dolaze u susret s policijom pri vađenju osobnih dokumenata pri izlasku iz zemlje na granicama i najčešće čitajući razne medijske napise i dobro je da je tako. Većina građana tako dolazi u susret sa policijom, no samo oni koji rade nekakve nedopuštene radnje dolaze i na drugi način u susret sa policijom. Policijski posao sam po sebi je jedan od najtežih poslova i to na svim razinama …/Govornik I policijski službenici koji su u stalnom radu sa građanima posebno osjećaju pritisak koji ti građani na njih vrše i mi građani zahtijevamo da policijski službenici koji sa nama komuniciraju budu uvijek ljubazni, uvijek blagi, uvijek skloni oprostu, te pažljivi spram svakog od nas posebno i tražimo da policijski službenici i službenici manje-više u svom poslu budu savršeni. Na neki način tu imamo i pravo, a današnji službenici su sve kvalitetniji, po mom iskustvu sve profesionalniji i bolje izvršavaju Ujedno na policijske službenike gledamo s podozrivošću, iako je danas puno, kažem, bolji odnos javnosti spram policajaca i policajki no što je bio prije pet, deset, a da ne govorim iz doba bivše države kako smo onda imali odnos spram i i rezervu spram policijskih službenika. I dobro je da je tako. Trebamo policiju koja je prijatelj i zaštitnik građanima i na svu sreću nemamo znatnog porasta kriminaliteta i kao što sam rekao kvaliteta policijskih službenika je sve veća. Jasno, situacija nije idealna, ali napori i intencije su evidentno pozitivni. I zato mislim da je vrlo dobro da je u izvješću postavljena ova tablica gdje usporedba broja kaznenih djela na sto tisuća stanovnika u Hrvatskoj i drugim zemljama gdje se vidi da su od Hrvatske lošije zemlje i kao što su po broju kaznenih kao što su i Njemačka i Austrija i Slovenija i Mađarska, Estonija, Poljska, Slovačka i Bugarska. Mislim da je dobro i takve usporedne podatke pokazivati i reći građanima da bi znali što i na koji način radi i naša policija. No, u mom osvrtu na ovo izvješće svakako bih htio naglasiti neophodnost u daljnjoj borbi protiv korupcije koja je po mom dubokom uvjerenju najveće zlo bilo koje a pogotovo male države u kojoj se manje-više sve zna. Odjek korupcije je na psihološkoj razini poguban za društvo i u tako malim državama kao što je Hrvatska on ima dalekosežne uvijek, a posebno A posebno bih se osvrnuo na kaznena djela povezana s terorizmom i najnovijim prijetnjama vezanih uz terorizam. Naime, situacija u našem čak i bliskom susjedstvu ali svakako recentno zbivanje i u Iraku, ne samo u Iraku nego i drugim zemljama, stvaranje Islamske države te odlazak odnosno izvoz a potom i povratak islamističkih ekstremista realna su prijetnja sigurnosti svih zemalja EU pa tako i Hrvatske. I dogovorena zajednička borba svih zemalja NATO-a i članica EU u borbi protiv terorizma je izuzetno važna i mislim da tome moramo dati poseban naglasak i povećan oprez. Vijesti iz nama bliskih susjednih država kao što je Austrija, BiH, Kosovo Kosovo ali ne samo njih, a vezano je uz povratak islamističkih radikala koji odlaze boriti se u te zemlje i vraćaju se indoktrinirani na jedan posebno drugačiji i obrazovani na jedan potpuno drugačiji način nego što je bilo. Mislim da je neophodno ukazati na potrebu povećanog opreza vezano uz takve prijetnje. Inače, ukupno izvješće, a samim tim i rad policije u 2013. godini mislim da je izuzetno kvalitetno i dobro i daju osjećaj da živimo, bez obzira na sve probleme koji jesu, ali daju osjećaj da živimo u jednoj dobroj, sigurnoj zemlji. Završne minute ove rasprave pripadaju potpredsjedniku Vlade i ministru unutarnjih poslova gospodinu Ranku Ostojiću. Gospodine potpredsjedniče, evo u završnoj riječi ja ću pokušati ipak samo nekoliko komentara reći koji mislim da su

Dio saborskih zastupnika koji bi možda čuli ovaj komentar ali sad ih nema, ali mislim da je važno i radi drugih da se zna. Prvo se zahvaljujem za pohvale policiji i to je dosta bitno u Gunji i u području Slavonije, a drago mi je da zapravo u ovom trenutku unatoč vrlo lošim prognozama koje smo mogli očekivati taj rad je kontinuirano nastavljen i u ovim trenucima. Mislim da je to jedna bitna stvar, a to je da je to prije svega za njih. Ja bih samo jednu stvar istakao, samo da se usporedimo s drugima, mi nismo imali zabilježen ozbiljan sigurnosni incident za svo vrijeme trajanja katastrofe na području Gunje, a naše kolege koje su bile susjednih znači područja i BiH i Srbije su imali ne izuzetne probleme nego nisu imali gdje pritvoriti sve one koji su u valovima pokušavali krasti tuđu imovinu. I mislim da je to jedan posebno važan segment koji želim podijeliti s vama. Također, moram ispraviti gospodina Vidovića saborskog zastupnika, Zakon o policiji u ovom dijelu nije mijenjan, a donesen je 2001. godine, znači donijela je koalicijska Vlada tada. Prema tome, otada postoji ova varijanta da bi ravnatelj policije bio vjerojatno bolja osoba da to govori, slično kao što državni odvjetnik podnosi izvješće o radu državnih odvjetništava a ne konkretno ne znam ministar pravosuđa. Iako nije možda ista relacija ali mislim da tu stvar imamo priliku zajedno promijeniti. Što se tiče prebivališta i onoga dijela koji naravno nije sastavni dio policijskih poslova ali se veže za utvrđivanje samoga slučaja ja bih želio kolegu Pupovca zamoliti da nam i ove konkretne slučajeve da. Ne možemo govoriti o inspekcijskom nadzoru ali možemo govoriti o nadzoru ukoliko postoje sumnje da nešto nije napravljeno kako je rečeno na nezakonit način. Inače, moram reći da su ljudi informirani, maksimalno se izlazilo u susret da se pokuša dati puna i prava informacija. Konkretno da su službenici Ministarstva unutarnjih poslova bili čak i na poziv i u Srbiji i objašnjavali znači sve uvjete oko samoga prebivališta. Tu moram istaknuti da svatko kome se odjavljuje prebivalište, a tvrdim da to nije vezano uz bilo koju pripadnost nacionalnoj manjini, vi se dobro sjećate da je prigovora bilo na policiju da ona s jedne strane uklanja Hrvate iz određenih područja, a isto tako ovdje smo mogli sad slušati drugu priču da na određenim područjima vjerojatno radi nekih razloga da se isto tako brišu ljudi druge nacionalnosti. To nije točno, a ono što je važno, a to je da Hrvatska osigurava sudsku zaštitu svakome prema kojem je postupano temeljem članka 12. Zakona o prebivalištu. Također, oko opremanja policije svi moramo biti vrlo precizni u smislu toga da to ovisi i o hrvatskom proračunu. Problem Ministarstva unutarnjih poslova je prije svega u tome što 80% novaca ide za plaće, ostatak ide za sve ove ostale aktivnosti od prevencije do opremanja itd. Znači, nije svejedno hoće li policajce, moram napomenuti da konkretno odoru itd. rade stručni ljudi iz policije ne netko sa strane i da bi donio odluku, 8 milijuna kuna je samo ušteda na ovome segmentu kad se govori o djelu odore koji je sastavni dio i policije, kako u Njemačkoj, Slovačkoj, Italiji i jer ja sam godinama isto tako slušao ove prigovore, smeta nam to što smo u košuljama ljeti, bilo bi nam bolje da smo u majicama, sad kad su došle majice, sad je onda situacija da bi košulja bila bolje rješenje. Ja sam mišljenja da to treba uvijek prepustiti onima koji su korisnici, a to su policajci pa da oni ocjene što je za njih najbolje, ali i sa svim argumentima. Vidjeli smo koje su testove prošle te majice, ono za reklamu za Ariel ne bi radili što su radili na tom konkretnom ispitivanju, što sve ta majica treba podnijeti i mislim da je važno da se kaže da ona ne samo što nosi uštede jer ona ne mora biti prioritet, čini kvalitetni dio odore policijskih službenika. Broj upravnih službenika jednako je u odnosu na sistematizaciju manji, znači kolegi Lesaru ako možete prenijeti, znači 20% je nepopunjenih radnih mjesta u upravnim poslovima isto kao i u djelu policijskih poslova. Netočni podaci o dvije godine čekanja, evo sad smo to razlučili kako se to dogodi da zapravo jedna djelomično istinita informacija, posao čekaju kriminalisti koji su upisali fakultet kao i svaki drugi, to vam je otprilike isto kao da netko upiše pravni fakultet i onda kaže kako u ovom trenutku nema posao, naći će svi oni koji imaju ugovor, znači za srednju školu, policajci, za njih apsolutno je riješeno i nema nikakvoga čekanja. Radi se o manjem broju, cca 20 kriminalista koji su prije više godina bili upisani sa pozicije izvana, ne iz sustava, nisu bili školovani iz sustava i kao takvi nisu dobili radno mjesto u policiji u ovom trenutku jer su se školovali za to, a naravno da se za njih mjesta otvaraju i dio je zaposlen sukladno mogućnostima i dopuštenjima od strane Ministarstva uprave. Znači ne može biti novog zapošljavanja tek tako i u grupama nego ukoliko postoji slobodno radno mjesto, ide natječaj, oni se na njega javljaju, tako da i kolega Kajtazi rekao da je to zapravo točan primjer. Ne čeka pripadnik romske nacionalne manjine, njih dvojica posao već dvije godine, već se radi o ljudima koji su upisali kriminalistiku kao i svako drugi da upiše neki drugi fakultet i prema njemu MUP nije ni preuzelo nikakvu obavezu da će biti zaposlen već mora čekati natječaj. 120 milijuna eura koliko smo dobili od … fonda, netočan podatak o tome da se ta sredstva ne troše. Naime, točno je da su dijelom pripremljena za trošenje i nadam se da je jasno da ograničenja koja tu imamo, a to je da u ove dvije godine moramo provesti postupke, a do 2016. godine, točnije 13.07.2016. godine moraju biti utrošena sredstva. Nema nikakvih razloga da se s tim žuri, prije svega je potrebno napraviti ono što je također istaknuto, a to je da se navodno ne grade policijske postaje, netočan podatak. kompletnoga plana, znači … fonda indikativni program koji je usvojen, njega počinješ primjenjivati onoga trenutka kad imaš pravo na sredstva, a to je od 01.07. prošle godine. I od tada su napravljeni znači svi postupci koji su se mogli u ovom trenutku pripremiti, od nabave tehnike, plovila, radara, policijskih postaja, gradnja, centra za migrante u Tovarniku. U ovom trenutku se gradi u Trilju, jednako tako rješavamo stvari u Dubrovniku, a uz to ministarstvo je imalo snage i moram tu istaći, u suradnji sa lokalnim lokalnim čelnicima lokalne samouprave, i u Samoboru i u Velišću i u Slunju i u Kaštelima i u …, da ne nabrajam dalje su riješene policijske postaje koje su godinama bile u katastrofalnom stanju i ja … da upravo to može biti jedan zajednički model kako se može u interesu i građana pa i u suradnji sa policijom te stvari riješiti. Što se tiče pancirki i opreme, nema slučajeva koji bi potvrđivali ove navode, vam je ona situacija u kojoj redovito imamo istu priču, a to je da nedostaje nešto, međutim podaci govore potpuno drugo, a ja ću sada navesti još jedan primjer, a to je da je nakon 32 godine, nadam se da svi dobro znamo koliko Hrvatska postoji pa da znamo odakle su oni helikopteri koje smo imali, najmlađi nam je bio 32 godine, 2 nova eurokoptera koja su nabavljena upravo sredstvima, ne iz … fonda jer ćemo odatle nabavljati ono što je isključivo za graničnu policiju i dodatno smo time osigurali mogućnost da policija može odrađivati dodatne poslove koje do sada nije mogla. Što se tiče broja pritužbi, točno je da je broj pritužbi povećan, što se tiče same strukture, na to je ukazalo i samo povjerenstvo kojemu se prosljeđuju sve ono što nije utvrđeno da je utemeljeno ide kod njih na provjeru i temeljem toga možemo zaključiti, ali ako je potrebno možemo razlučiti kompletan dio oko samih pritužbi, iako će oni sigurno izvještavati Odbor za ljudska prava. Što se tiče silovanja i prijava, ulazak u tamnu zonu kriminaliteta, žao mi je što vam nismo dali usporednu tablicu i to bi bilo bitno, a to je da se vidi koliko je senzibiliziranost to znači da je netočan podatak da imamo 1:10, naime naravno da postoji tamna zona, ali takva ista stvar je bila i sa obiteljskim nasiljem koje je prije bilo sramota za prijavu, a danas su te brojke značajne značajne i mislim da se u tom dijelu napravio apsolutni iskorak. Također oko Vijeća za prevenciju stoji primjedba koju ste dali vezano za taj dio, da smo ga nedovoljno istakli, iako moram reći da je policijska inicijativa koja je stara, policija u zajednici, znači projekat koji je započeo 2002., godine stavljen u funkciju a sama policijska prevencija Vijeća za prevenciju koja se pokazala kao izuzetno dobar model pravom ste primijetili da su nedovoljno istaknuti u ovome segmentu, ali se morat ćete vjerojatno složiti sa mnom, rezultat je ipak pred vama. Povratna informacija a to je da imamo smanjenje značajno kriminaliteta, ali da ih je trebalo odvojiti i posebno ukazati na one preventivne aktivnosti koje jesu poseban cilj i u tom segmentu se slažem. Mi ćemo to popraviti. Mislim da prevencija definitivno je strateška odrednica MUP-a i podrška vijećima za prevenciju dobro je da se vidi tablica u kojim gradovima rade vijeća za prevenciju i koliko se to odražava u smanjenju kriminaliteta jer te brojke su izuzetno visoke odnosno kvalitete posebno u ovome segmentu manjih sredina, manjih gradova, manjih sredina, ne mogu za sve govoriti ali sva izvješća govore o tome gdje imate kvalitetno Vijeće za prevenciju u kojima je policija inicijator, a ostali sudjeluju da je kriminalitet u značajnom padu. Oko izvješća o samim pilot projektima novi ustroj kako ste i sami rekli vezano za 3.policijsku postaju, Policijsku postaju treće kategorije rezultat je onoga s čim se suočavamo. Činjenica je sljedeća da imamo skoro 1800 ljudi koji su u hladnom pogonu, to ste dobro primijetili, znači sjede za telefonom i nažalost ima ih koji tijekom noći u 7 dana u policijskoj postaji nemaju nažalost niti jedan telefonski poziv. Tijekom ljeta su naravno potpuno zagušeni, govorim prije svega o otocima i određenim policijskim postajama koje se nalaze na takvim mjestima i s druge strane to sebi ne možemo dopustiti. Iz toga razloga smo išli u pilot projekat, napravljena je kompletna analiza i točno je da je vidim da imate sigurno dobro iskustvo vezano za to šta znači šef sektora, cilj i je bio da veći broj ljudi bude na samome terenu, a o samoj nazočnosti policije, moram kazati da je ovaj Sabor usvojio, a mi još nismo bili u mogućnosti da realiziramo prije svega zakon vezan za pričuvnu policiju. To je jedno od rješenja u kojima moramo ići s jedne strane na uštedu jer policijski službenik koliko god smo smanjili troškove i danas je on došao na značajno nižu cifru u ukupnosti gledano koliko košta po jednom policajcu, ali je bit svega da moramo koristiti i pričuvu koja može onda obavljati određene poslove za puno manje novce naravno na poslovima koji možda i nisu primjereni za policijskog službenika u ovom smislu preskup je da bi radio takve poslove. I tu vidim rješenje i zakonodavni okvir je donesen, naravno ukoliko budemo imali sredstva onda bi i to realizirali, iako mislim da nema nikakve prepreke i ići ćemo sigurno u taj projekt. Dopušteno je trećina sastava, znači u Hrvatskoj bi moglo biti 7300 cca policijskih službenika koji bi bili u pričuvi i temeljem toga zakona oni imaju pravo na 10% od prosječne plaće mjesečno, samom činjenicom što su prošli edukaciju i što bi bili pričuvni policajci, a onda ukoliko su angažirani primaju 90% od prosječne plaće u RH šta je za nas dosta značajnije. Pardon, koliko god je to trošak toliko je dobra i dobra i kvalitetna zamjena da na određenim točkama ili kod većih javnih okupljanja oni mogu odrađivati neke stvari za koje su nam policajci preskupi. I na kraju, gospodine Blažeković točno je što se tiče terorizma, koliko to nije istaknuto u ovome izvješću ovdje, istina je da naravno su posebno naše fokus i policije apsolutno je k ekstremizmu i k situaciji koja bi mogla biti opasnost za RH. tu nastojimo napravit maksimalnu razmjenu jer dijelimo sudbinu svih ostalih zemalja EU, s njima imamo kvalitetnu razmjenu podataka. I ono što vas mogu kao saborske zastupnike izvijestiti, mi do sada nismo imali evidentiranih slučajeva da je konkretno netko od naših državljana sudjelovao u odnosno da pripada ovim … tamo ali je činjenica da vrbovanje i traženje ljudi koji bi sudjelovali u tome se odvija i na području RH, a posebno u BiH i ta opasnost se ne može nikako zanemariti i iskustva koja RH ima. Pa sjetite se samo autobombe koja je bila upravo sa te pozicije ekstremnog terorizma u Rijeci još 1995.su dovoljni razlozi zbog čega je potrebno biti potpuno uključen u sve te procese i nisam sklon da bilo kakvu, mislim mi nemamo tu šta prešućivat, to je činjenica da sudjelujemo u operacijama i u Afganistanu, da smo prisutni zajedno sa EU i u određenim sankcijama i slično i prema tome taj dio tereta nosi određene obaveze. A s druge strane budite uvjereni da radimo sa svoje strane maksimum što se tiče policije da se i za takvu situaciju pripremimo. Naime, tu ne možete prognozirati, toga će biti ili neće biti, ali svi fokusi jesu i fleksibilni smo i za taj za taj dio kriminaliteta koji naravno nije više samo problem Hrvatske već je globalni, a mi u njemu jesmo sastavni dio. Na kartu sreće ne možemo igrati jer mi jesmo sastavni toga globalnog svijeta. Ja vam se svima skupa zahvaljujem na svim ovim primjedbama na svim ovim primjedbama koje će nas usmjeriti na koji način da se pripremi i bolje izvješće, ali je istina sljedeća, ja vjerujem da je svima interes i to se uostalom pokazalo da policija je interes svake političke stranke ovoga Sabora, prije svega i što bolje uvjete stvorimo, što oni budu bolje radili bit ćemo sigurnija zemlja. To govorim iz jednostavnog razloga šta mislim da jednu pozitivnu stvar treba istači, naša najvažnija industrija turizam i ove godine nije bila ugrožena, sigurnosnih incidenata nije bilo a ja bih pri tome rekao da je bilo cca. 12 milijuna ljudi koliko mi procjenjujemo da je u Republici Hrvatskoj došlo sa strane i pri tome to treba definitivno istači kao jedan od najvećih uspjeha, neću reći samo policije ali sam siguran da je i jedan vrlo veliki doprinos te službe. Evo ja se zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Imamo prijavljenu repliku Josipa Đakića. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa gospodine ministre čuli smo opširno vaše obrazlaganje na kraju ovoga izvješća za 2013. godinu no međutim mi smo čuli koliko je to postupaka u tijelu, tj. sudskih postupaka, koliko ste podnijeli tužbi protiv onih kojima je Odbor za kojima je Odbor za državne službenike i inspekcije pri Ministarstvu uprave donio rješenje da ste protupravno postupili prema njima kada ste ih …/Govornik se ne razumije./…. Jedan od tih ljudi kaže sljedeće da je radio 4 mjeseca od 15. listopada 2012. do 13. veljače 2013. godine, dolazio sam na posao u svoju policijsku postaju i sjedio u hodnicima te 4 mjeseca uredno sam dobivao plaću načelnika policijske postaje iako je na mome radnom mjestu radio novi načelnik. Recite mi koliko je postupaka MUP podigao protiv odluke ovakvih tijela koja su poništila vaša rješenja?

a to je da je u 7 slučajeva bila donesena nepravomoćna presuda, pardon i Odbora za državnu službu u kojem su se poništavala rješenja Ministarstva unutarnjih poslova. Ministarstvo unutarnjih poslova je vodilo ukupno 42 postupka. Moram reći da je ukupno bilo 73 osobe koje su se tijekom postupka žalile na ovu poziciju prema tome brojka od 2400 apsolutno ne stoje. Od toga ih je samo 37 bilo bivših rukovodećih službenika. A što se tiče vaše primjedbe oko dvostruke plaće najbolje bi bilo da o tome ništa ne govorite radi toga što vam mogu iznijeti podatke a to je da je na jednome radnome mjestu bilo i tri ili četiri načelnika u neko u neko drugo doba. Hvala.